kolege želim vam dobar dan! Nastavljamo sa raspravom o 12. Izvješće o radu Odbora za europske poslove Podnositelj izvješća je Odbor za europske poslove u skladu sa člankom 65. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Materijal ste primili, a uvodno će izvješće obrazložiti predsjednik odbora kolega Daniel Mondekar. Izvolite kolega.

vam predstavim Izvješće o radu Odbora za europske poslove za 2013. godinu. Dakle, od 1. srpnja 2013. do 31. prosinca 2013. godine. Prije svega Odbor za europske poslove podnosi ovo izvješće jer sukladno Zakonu o suradnji Vlade i Sabora u europskim poslovima ovlasti Sabora u europskim poslovima izvršava ovaj odbor, a onda sukladno Poslovniku izvještava vas o tome što je u tekućoj godini napravio. Donošenjem Lisabonskog ugovora uloga nacionalnih parlamenata se znatno povećala što se prvenstveno odnosi na ovlasti izravne provjere poštovanja poštovanja načela supsidijarnosti i proporcionalnosti u prijelazima zakonodavnih akata EU kao i na pravo na izravnu dostavu svih dokumenata EU na službenim jezicima Unije što je ta jedna od bitnih promjena koje je Lisabonski sporazum donio kada se govori o jačanju nacionalnih parlamenata prije i nakon Lisabona. Znači, uz posebno sudjelovanje koje postoji od '70-ih Lisabonski sporazum donosi i neposredno sudjelovanje nacionalnih parlamenata u europskim poslovima prvenstveno kao što sam rekao kroz supsidijarnost i činjenicu da smo jednako u istom trenutku obaviješteni o pojedinim aktima kao i nacionalne Vlade. Kao što znate put do ovog odbora išao je paralelno sa pregovorima. Hrvatski sabor je prije Odbora za europske poslove imao Odbor za europske integracije koji je stvoren zajedno sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju dok su kad su krenuli pregovori ključne poslove preuzeli nacionalni odbor kao najvažnije tijelo i dodatno … /Govornik se ne razumije./… zajednički parlamentarni odbor Europskog parlamenta i Hrvatskog sabora. U tom poslu u kojem je nacionalni odbor bio važniji i jači Odbor za europske integracije, stari odbor, svoje aktivnosti je temeljio tj. bazirao na praćenju postupaka usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa pravnom stečevinom te praćenju i podupiranju procesa U tom razdoblju kroz Odbor za europske integracije ali i kroz sve druge odbore i kroz plenarnu sjednicu prošlo je gotovo 700 zakona do lipnja 2013. godine. Stari odbor, treba ovdje spomenuti, je u 7. sazivu, ovom sazivu, u 2012. i prvoj polovici 2013. održao 31 sjednicu redovnu te 79 bilateralnih sastanaka, znači zajedničkih sjednica sa odborima iz drugih zemalja prvenstveno zemalja članica EU, što je gotovo 100-njak sjednica koje su pogotovo bile izrazito intenzivne u procesu tokom procesa ratifikacije hrvatskog pristupnog ugovora. Osnivanje Odbora za europske poslove rezultat je prilagodbe Hrvatskog sabora djelovanju u uvjetima članstva Hrvatske u EU. Pristupanjem je osnovan Odbor za europske poslove, po uzoru na ostale države članice koji u ime Sabora izvršava ovlasti u obavljanju europskih poslova te kako bi osigurao optimalan utjecaj Sabora u donošenju odluka na razini Unije. Hrvatski sabor posredstvom Odbora za europske poslove aktivno sudjeluje u stvaranju, odnosno donošenju novog acquis communataire, znači nove pravne stečevine kao aktivni sudionik europskog, političkog i zakonodavnog života. I tu je ta ključna razlika starog i novog sustava. U starom sustavu mi smo zapravo radili posao prenošenja već izglasovanih direktiva ili unošenja uredbi ukoliko je trebalo imati zakon za prenošenje uredbi, a u ovom sustavu mi aktivno sudjelujemo u izradi novih akata EU. Od 1. Od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. odbor je imao 8 sjednica, a uz redovne sjednice održane su i 2 tzv. prethodne rasprave o djelovanju Sabora u europskim poslovima. Radilo se naravno o procesu izrade radnog programa. Donijeli smo radni program za 2013., za ostatak 2013., da bi krajem 2013. imali prethodnu raspravu gdje je bio predstavljen program Europske komisije za 2014. godinu temeljem kojeg je onda Sabor u 2014. donio i svoj vlastiti program. Kao što sam rekao nadzor nad djelovanjem Vlade RH u europskim poslovima izvršava Odbor za europske poslove, a ključni dokument samog odbora je već spomenuti radni program za razmatranje stajališta RH koji je koji je u 2013. glasio za preostali dio 2013. godine u koji nakon konzultacija sa svim matičnim tijelima Hrvatskog sabora unijeli smo 51 akt. Što je bilo s naše strane ambiciozno s obzirom da se radilo o kraju legislativnog razdoblja Europske komisije i s obzirom da je Hrvatska ušla u EU na kraju legislativnog razdoblja. Mi smo ušli dakle u članstvo kada su većina tih dokumenata već poodmakla u samom procesu donošenja i čime je Sabor bio u nemogućnosti sudjelovati od rane faze donošenja akata, znači to su sad faze u kojima komisija tek predstavi akt pa tek prolazi odbore i radna tijela vijeća pa onda i parlament može imati veći utjecaj tako da je od tih 50 akata 15-ak bilo onih na kojima smo imali realan U postupak razmatranja stajališta uključeni su i matična radna tijela koja moraju dati svoje mišljenje na na Vladino stajalište, a temeljem Vladinog stajališta i mišljenja Matičnog odbora, Odbor za europske poslove donosi konačni zaključak koji i Ustavom i zakonom je temelj za djelovanje Vlade u europskim institucijama. Odbor je također u tom kratkom razdoblju, a mi pričamo zapravo samo o jeseni, početak zime 2013., imao i 4 saslušanja vezana uz ministre i vijeće EU, imali smo ta 4 saslušanja u 5 formacija vijeća i to formacija Odbora, tj Vijeća za vanjske poslove, Vijeća za opće poslove, Vijeća za zaštitu okoliša, Vijeća za gospodarstvo i financije i Vijeća za pravosuđe. Također, u tom razdoblju održana su i dva sastanka Europskog vijeća za koje je predsjednik Vlade morao podnijeti i podnio je sve potrebne dokumente uključujući i stajališta Vlade prije samog vijeća i izvješće nakon vijeća, smo prva država koja je ušla u EU nakon donošenja Lisabonskog sporazuma i mogli smo čuti i vidjeti iskustva 27 država članica prije nas, o njihovim modelima nadzora, o tome kako su se oni prilagodili novim Lisabonskim ovlastima te uzevši u obzir 27 iskustava, stvoren je i hrvatski model. On je, što se tiče same regije u našem okruženju, jači u nekim segmentima nego modeli koji imaju Mađarska, Rumunjska, Bugarska, Grčka i Italija, u nekim segmentima je jači od naših susjeda iz Slovenije, a s tim da se ja zahvaljujem svima njima koji su nam pomogli jer su nam dali svoje dokumente, prijedloge zakona, pravilnike i objasnili nam kako izgleda taj sustav u državama članicama tako da mi danas imamo jedan jači mandatni model. Kao što sam rekao, zaključak odbora je temelj koji Vlada mora, na temelju njega Vlada mora djelovati u europskim institucijama, po pitanju saslušavanja mi saslušavamo između dva vijeća, na kraju jednog i prije sljedećeg i jedan smo od Parlamenata koji ima stajališta Vlade prije Europskog vijeća. To je jedna od velikih političkih rasprava u EU koja se očekuje da se nastavi sada i nakon formiranja nove komisije jer će nova komisija gotovo sigurno imati otklon prema Europskom vijeću. Pitanje jačanja Parlamentarnog nadzora na sastancima Europskog vijeća će se ponovo gotovo sigurno otvoriti u 2015./2016. Hrvatski sabor je jedan od onih Parlamenata, kao što sam rekao, a ima ih 8 od 28 koji imaju stajališta Vlade prije vijeća. Dakle, u većini Parlamenata nažalost naši kolege zastupnici nemaju takva stajališta i mi smo jedan od desetak Parlamenata koji saslušava i potvrđuje kandidate za institucije EU. Jedna od takvih je bila i krajem 7. mjeseca kada smo potvrđivali kandidata za Europsku komisiju. Odbor za europske poslove na svojoj sjednici redovito poziva članove Europskog parlamenta i … u Hrvatsku što je propisano poslovnikom, također njih mogu pozivati i svi drugi matični odbori. Osobno mogu reći da na toj suradnji trebamo više raditi. Nije jednostavno uskladiti rasporede nas 17 članova Odbora za europske poslove sa 11 europarlamentaraca sada, morat ćemo u budućnosti naći neki model da sjednice budu ili ponedjeljkom ujutro ili petkom popodne kako bi mogli se poklopiti sa članovima Europskog parlamenta, barem za ključne ključne političke debate gdje je input, odnosno savjet našim kolega u Europskom parlamentu dobro dođe nama kao nacionalnom parlamentu. Također, pravo pokretanja provjere poštivanja načela supsidijarnosti sukladno dakle zakonu, ima svaki zastupnik, radna tijela Sabora, klubovi zastupnika i Vlada RH i ja pozivam sada opet još jedanput sve zastupnike da prate direktno pristigle dokumente EU i da sami također ističu gdje bi trebalo pokrenuti proces nad provjerom poštivanja načela supsidijarnosti. Slijedom protokola broj 1 Lisabonskog ugovora, institucije EU obavezne su izravno dostavljati dokumente nacionalnim parlamentima koji služe kao temelj za postupak provjere načela supsidijarnosti i uključivanja u politički dijalog. Nama je do 31. prosinca 2013. dostavljeno u Parlament 308 zakonodavnih i nezakonodavnih akata, većinom nezakonodavnih akata na hrvatskom jeziku i mi smo kao Sabor uključeni u sustav IPEX koji je internetska platforma za razmjenu informaciju vezanih uz EU, a koji administriraju naši službenici u Odboru za europske poslove. Od 01. srpnja 2013. pravni akti i odluke EU i dalje transponiraju u naše zakonodavstvo i ovaj odbor također prati popis za usklađivanje, ali velika odgovornost po pitanju praćenja usklađivanja je na matičnim tijelima. I time zapravo je onaj zatvoreni krug o kojem smo pričali kada smo donosili ovakav sustav, da s jedne strane imamo Odbor za europske poslove koji s matičnim odborima radi u izradi novog zakonodavstva EU, koje nakon određenog vremena, a to može biti godina, dvije, tri, čak i četiri, da se taj akt donese, onda vraćaju se u Nacionalni parlament ukoliko treba ići u Parlament i još jedanput kroz matična tijela prolazi rasprava o tome kako i na koji način se unosi u Hrvatsko zakonodavstvo. I to je ta razlika od onog prije dvije godine. Što se tiče vanjsko političke aktivnosti Odbora za europske poslove, mi smo imali 14 … sastanaka s Nacionalnim parlamentima država članica, država jugoistočne Europe i državama istočnog partnerstva. Također multilateralna aktivnost odbora realizira se na redovitim sudjelovanjima na COSAC-u Koordinaciji na europskoj razini svih odbora za europske poslove nacionalnih parlamenata koji je u osnovi čak i jedna od nacionalnih parlamentarnih aktivnosti koja se nalazi u Lisabonskom sporazumu. Također uz navedene aktivnosti održali smo i niz sastanaka sa visokim dužnosnicima europskih institucija i predstavnicima parlamentarnih udruženja, primjerice Parlamenta skupština Vijeća Europe, povjerenici iz Europske komisije, državni tajnici iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova i recimo ovdje Europsko udruženje za slobodnu trgovinu. U našem izvješću pod točkom 10.se navodi i kapaciteti vezani uz stručnu službu odbora. Služba obavlja poslove vezano uz organizaciju sjednica, te bilateralnih i multilateralnih aktivnosti, te ono što je jako bitno kroz svoju službu Hrvatski sabor uključen je u rad međuresornih radnih skupina za europske poslove pri Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, a neizravno sudjelujemo i u radu koordinacije za vanjsku i europsku politiku Vlade RH čime smo uključeni od samog početka u procese izrade stajališta. za 2013., u 2014.se nalazi ostatak poslova koji se u zakonu navodi i koji zaista jesmo većinom i apsolvirali u 2014. I kada to malo pogledamo od noviteta je bilo da smo imali saslušanje kolege Nevena Mimice kao kandidata za hrvatskog članka Europske komisije. Također imali smo i prva tri dokumenta u političkom dijalogu sa Europskom komisijom i to vezano uz načelo i poštivanje načela supsidijarnosti, također imali smo i sjednicu zajedno sa Odborom za poljoprivredu oko pitanja kvota za mlijeka i banane u školama i imali smo još ključno političko pitanje oko Europskog ureda javnog tužitelja što vam i dalje ostaje otvoreno političko pitanje s obzirom i na najave novog predsjednika Europske komisije gospodina Junckera, taj dokument će se vjerojatno pak u trećoj verziji sada naći ponovo na stolovima nacionalnih parlamenata. Također povećana je aktivnost u COSAC-u i sa 4, 5 formata pokrili smo gotovo sve formate Vijeća EU u našim saslušanjima. Ovdje također pozivam i ostale odbore još jedanputa i moram se zahvaliti nekim odborima na aktivnostima. Ja se zahvaljujem i kolega iz Odbora za financije, promet, poljoprivredu, zaštitu okoliša jer su pokazali izuzetnu inicijativu da sami aktivno uključe se i bez Odbora za europske poslove u biranje tema o kojima se želi raspravljati na odborima. Zahvaljujem im na tome i pozivam sve odbore još jedanput da se uključe u europske poslove kroz izradu sljedećeg radnog programa. Pred nama je nova komisija, novi radni program, bit će zanimljivo vidjeti s obzirom na klasterizaciju nove komisije, s obzirom na radne timove u novoj komisiji, s obzirom na ono što regulatory fitness i pročišćavanje akata EU što će nam Europska komisija ponuditi kao radni program za 2015.godinu. Čisto da završim, u 2014.godini mi nismo imali vremena za dodatna uhodavanja odmah smo se uključili u sve bitnije inicijative koje već se u EU nalaze na stolu oko problematike koja proizlaze za nacionalne parlamente, da li vezano uz Lisabonski sporazum ili da li vezano uz međuinstitucionalnu suradnju. S jedne strane Sabor se aktivno uključio u nizozemsku inicijativu koja ide u pravcu da se razjasne nejasnoće i ajmo reći siva područja u podijeljenim nadležnostima te da se jasno kaže šta radi europske institucije, šta rade nacionalni parlamenti ali bez bez izmjene temeljnih ugovora. Također podržali smo dansku inicijativu koja je išla prema novom predsjedniku Europske komisije koji je naklonjen toj ideji da se naprave novi mehanizmi i da jedna zajednička radna skupina predloži nove mehanizme suradnje komisije i nacionalnih parlamenata. I jednako tako saslušali smo i britansku inicijativu koja ide prema tome da se proširi područje djelovanja vezano uz supsidijarnost, prije svega vremenski i da se uvedu novi kartoni što je dosta problematično zbog izmjena LIsabonskog sporazuma, ali svejedno Hrvatski sabor je aktivan i u tim inicijativama. I jedino što nam sada preostaje je još dodatno pojačati suradnju sa europarlamentarcima, ali i hrvatskim predstavnicima u savjetodavnim tijelima poput Committeeon oft he Regions dakle Odboru regija i Gospodarsko-socijalnom vijeću koje su dvije savjetodavne institucije. I dozvolite mi zadnje 2, 3 minute kao što sam rekao modeli nisu upisani u kamenu. Mi ćemo iz godine u godinu skupljajući iskustvo radeći ovaj posao vjerojatno dolaziti do ideja kako poboljšati naš sustav. Mi smo također vezani i na to šta rade drugi parlamenti ali šta rade i druge europske institucije. U ovom trenutku postoji inicijativa da svi parlamenti EU nacionalni imaju radni program, da uskladimo radni program, te da u sličnim vremenskim rokovima radimo zajedno 28 parlamenata na pojedinim aktima. To je svojevrsni pritisak i na europske institucije. To je jedno od inicijativa. postoje inicijative da se supsidijarnosti i stajališta prepuste matičnim odborima, a da odbori za europske poslove postanu jedna visoka politička tijela koja imaju redovite političke diskusije na strateškim razinama vezano uz europske dokumente. Mi kao odbor radimo jedno i drugo jel u 2014.smo otvorili neka ključna pitanja, otvorili smo pitanje supsidijarnosti, otvorili smo i pitanje transatlantskog ugovora TTIP sa SAD koji će biti vruće političko pitanje 2015.godine. Doduše ne kada gledate hrvatske medije, ali u Europi je to ključno pitanje. I također kao što sam reko ja očekujem da će i sa novom komisijom i sa novim izgledom komisije, novom podjelom nadležnosti u komisiji pa čak i ovom pričom da će postojati pravo veta unutar komisije očekujem političke rasprave i na tu temu i očekujem novi radni program Ja se zahvaljujem svim svojim kolegama u dosadašnjem radu i još jedanput pozivam sve kolege zastupnike da se od programa 2015. još u većem broju uključimo u europske poslove. Zahvaljujem se na pažnji. Branko (Nezavisni)** Uvaženi kolega Mondekar, evo vrlo kratko, nisam se javljao za pojedinačnu raspravu ili zbog toga što bi isto mogao govoriti i u 15 minuta. Mislim da je u 4, 5 odbora u koja sam ja radio u Hrvatskome saboru da je Odbor za europske poslove jedan od najboljih odbora, da funkcionira besprijekorno što sam govorio i lani kada smo govorili o Odboru za europske poslove i kao vjerojatno bivši član odbora. Sve pohvale vama kao predsjedniku odbora, odboru kao cjelini, svim kolegama. Izvješće je napisano jasno, pregledno i još jedanput pohvala. i posebice bih htjela pohvaliti to što je tijekom ovog ljeta nažalost već kada smo završili sa zasjedanjem bila organizirana tematska sjednica o izuzetno važnoj temi o kojoj se u ovom trenutku raspravlja na nivou Europske komisije a biti će i predmet rasprave u Europskom parlamentu a to je transatlantski trgovinski i investicijski sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije. Moj je dojam da o ovom izuzetno važnom sporazumu hrvatska javnost nije dovoljno informirana i zbog toga smatram da je jako velika obaveza i Hrvatskog sabora ali i hrvatske Vlade da informira građane o ovome ugovoru koji će u jako velikoj mjeri utjecati na budućnost cijele Europe a i Hrvatske. Dakle frakcija Zelenih u Europskom parlamentu je protiv ovakvog sporazuma zbog cijelog niza razloga smatramo da je najlošija varijanta toga ISDS znači mehanizam ISDS-a koji bi mogao u jako velikoj mjeri ograničiti mogućnosti Vlade a i parlamenata da odlučuju o izuzetno važnim pitanjima vezanima i uz područje zaštite okoliša. Također bih pohvalila inicijativu ovoga odbora da se tijekom jeseni održi jedna tematska rasprava o cirkularnoj ekonomiji koja je također izuzetno važna tema o kojoj se počinje raspravljati i nagovješćuje se tranzicija sa linearne na cirkularnu ekonomiju i smatram da bi o tome također hrvatski građani trebali dobiti informaciju i dakle svaka pohvala odboru što prati ove teme. **Mondekar, Daniel (SDP)** Zahvaljujem se na zapravo vašoj replici. Samo mogu reći da se slažem da je transatlantski ugovor ključno političke pitanje. Sada sam i rekao maloprije da je fascinantno koliko njega nema u hrvatskim medijima a tko god prati europske medije on je na dnevnoj bazi tematika europskih medija. Dapače, na izborima za europski parlament TTIP je tjedan dana bio ključno pitanje kako političke stranke će se prema njemu pozicionirati. Ono što vam mogu reći je da 7 krug pregovora počinje 29.9. očekuje se da će tokom 7 kruga tek početi pravi pregovori pa ćemo mi u Odboru za europske poslove između 7. i 8. kruga još jedanput imati saslušanje da tu temu treba u Saboru raspravljati. Ja se zahvaljujem. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a, kolegica Ingrid Antičević-Marinović. Zahvaljujem se poštovana gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora, poštovani predsjedniče Odbora za europske poslove, gospodine Mondekar, kolegice i kolege. Klub, mogu odmah na početku reći, kako će klub SDP-a podržati ovo izvješće. Nacionalni parlamenti kako bi se ponovno aktivno uključili u europske poslove razvili su i vlastiti sustav nadzora nad djelovanjem nacionalnih vlada u Vijeću Europske unije i ostalim institucijama i kao što znamo i kao što je to posebno istaknuo predsjednik Mondekar uloga nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji jedno je od ključnih pitanja daljnjeg razvoja ove zajednice i predstavlja politički i organizacijski Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji Sabor je potvrdio 2012. godine, stupio je na snagu 1. srpnja 2013. godine jednako kao i odredbe glave 8. Europska unija u Ustavu Republike Hrvatske. Tako je i Hrvatska spremno dočekala promjene koje je članstvo u Europskoj uniji donijelo u hrvatski pravni sustav. Osnivanje Odbora za europske poslove rezultat je prilagodbe Hrvatskoga sabora u uvjetima članstva Hrvatske u Europskoj uniji. Radi osiguranja transparentnosti i javnosti rada evo Odbor za europske poslove ima obvezu godišnje Saboru podnijeti izvješće o svom radu. Obavljanje europskih poslova u Hrvatskom saboru, podsjetimo se to je već i učinio predsjednik Mondekar, ja ću to ponovno učiniti radi važnosti kako smo to radili i kako o ključnim, državnim interesima Republike Hrvatske ne može biti špekulacije niti politikantstva. u Hrvatskom saboru takvo obavljanje europskih poslova započelo je u lipnju, sada već daleke 2000. godine kada je uoči otvaranja pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Europske zajednice i njihovih država članica Republike Hrvatske osnova Odbor za europske integracije. Naravno da smo onda i dopunili svoj poslovnik o radu. Uz Odbor za europske integracije djelovali su i nacionalni odbor te zajednički parlamentarni odbor Republike Hrvatske i Europske unije koji je djelovao 2004. godine pa sve do ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Odbor za Europske integracije međutim bio je jednako i poslovničko radno tijelo Hrvatskoga sabora osnovano s ciljem izravnog uključivanja u proces pristupanja Republike Hrvatske Važno je ovdje napomenuti konferenciju Odbora za europske poslove nacionalnih parlamenata država članica, a 2005. godine sudjelujemo u osnivanju Konferencije parlamentarnih odbora za europske poslove država obuhvaćenih procesom stabilizacije i pridruživanja. Specifično obilježje hrvatskog pretpristupnog procesa bio je nacionalni konsenzus svih parlamentarnih političkih stranka o članstvu Hrvatske u Europskoj uniji kao strateškom cilju i prioritetu. Međutim evo ponavljam, Hrvatska ima i dalje svojih prioriteta i strateških ciljeva o kojem bi nacionalni konsenzus itekako dobro došao i bio poželjan. Odbor za europske poslove pravni je sljednik Odbor za europske integracije. Odbor za europske poslove kao radno tijelo ono je specifično i ponovit ću što je posebno značajno i to moramo uvijek imati na umu, da je to jedino tijelo i specifično je po tome što ima zakonska ovlaštenja obavljanja poslova u ime Sabora. Prijenosom ovlasti Odboru za europske poslove Sabor je stvorio uvjete za pravovremeno i učinkovito obavljanje europskih zadaća sukladno pravima koje ugovor o Europskoj uniji i ugovor o funkcioniranju Europske unije dodjeljuje nacionalnim parlamentima. To je inače uobičajeno rješenje i svih država članica Odbora za europske poslove omogućuje učinkovitu političku koordinaciju i uključenost prvenstveno saborskih radnih tijela, ali i klubova zastupnika u obavljanju europskih poslova jer osim predsjednika ovo je jedino radno tijelo, dakle sa zakonskim ovlastima, koje ima upravo i zbog toga 2 potpredsjednika i 14 članova, dakle što ga čini radnim tijelom s najviše izabranih članova. Dakle ponavljam, jedino radno tijelo koje ima 2 potpredsjednika. Nadzor nad djelovanjem Vlade i institucijama Europske unije jedno je od bitnijih zadaća ovog odbora. naime, Hrvatski sabor nije izravno zastupljen u institucijama svoj utjecaj upravo ima nad aktivnostima Vlade Republike Hrvatske u institucijama Europske unije upravo tako što i vrši takav nadzor. Donošenjem radnog programa Hrvatski sabor upravo svrstao se na takav način u jedan rastući broj nacionalnih parlamenata koji svoje aktivnosti u cilju jačanja utjecaja unaprijed planiraju i javno objavljuju. Odbor za europske poslove pripremio je pregled prijedloga zakonodavnih akata po politikama u Europskoj uniji. Odbor je zaprimio i obavijest o 19 saborskih za uvrštavanje 155 prijedloga zakonodavnih akata u radni program. Predsjednik Hrvatskog sabora dostavio je Vladi Republike Hrvatske doneseni radni program čime je nastupila obveza Vlade iz članka 6. stavka 4. Zakona o suradnji sa stajališta Republike Hrvatske o dokumentima iz radnog programa, a u odnosu na provedbu radnog programa za dio, ovo dio, ovo je specifično razdoblje za 6 mjeseci koje je Hrvatski sabor zaprimio 14 stajališta Republike Hrvatske. Iako je dinamika usvajanja akata na europskoj razini zaista teško predvidiva i složena za praćenje, Odbor za europske poslove nastoji upravo u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave ažurno pratiti postupanje po svim dokumentima iz radnog programa. Vijeće Europske unije je uz Europski parlament kao što znamo glavno zakonodavno tijelo Europske unije. Nacionalni parlamenti nemaju izravne mogućnosti utjecaja na donošenje odluka u Vijeću, već upravo kroz institut redovitog saslušanja ministara o sastancima Vijeća Europske unije osiguravaju upravo utjecaj na sastanke Vijeća. Odbor za europske poslove je do 31. prosinca 2013. godine održao 4 sjednice na kojima je raspravljao o sastancima 5 performacija Vijeća Europske unije, a svaka od navedenih sjednica Odbora za europske poslove organizirana je ili kao zajednička ili s matičnim radnim tijelom, uz sudjelovanje članova matičnog radnog tijela. Izvješće Ministarstva financija o održanom sastanku unije za gospodarska i financijska pitanja od 15. listopada 2013. godine i priprema za sljedeći sastanak za 15. studeni 2013. godine podnio je tada pomoćnik ministra financija gospodin Maroje Lang. Tu smo imali izvješća sa Vijeća za vanjske poslove, Vijeća za opće poslove, Vijeća za okoliš, Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove, što je detaljnije izvijestio predsjednik Mondekar. Europsko vijeće je tek Lisabonskim ugovorom postalo zasebnom institucijom Europske unije, iako nema zakonodavne ovlasti zbog uloge poticanja razvoja Unije i odlučivanja o općim prioritetima, zaista ga možemo smatrati izuzetno važnim političkim tijelom. Zakon o suradnji predviđa redovito godišnje obavještavanje Sabora o sastancima Europskog vijeća u obliku izvješća, izvješće koje podnosi predsjednik Vlade na početku prvog saborskog zasjedanja u kalendarskoj godini. Predsjednik Vlade također je obvezan prije svakog sastanka Europskog vijeća Odboru za europske poslove dostaviti i dostupne pripremne dokumente za sastanak, kao i hrvatsko stajalište ukoliko je ono dostupno, a nakon sastanka i pisano izvješće o tome. Imali smo i vrlo razvijenu suradnju s članovima Europskog parlamenta izabranima u Republici Hrvatskoj koji se redovito pozivaju. Ako nisu bili prisutni, oni bili su redovito prisutni njihovi asistenti. Ono što je predsjednik Mondekar posebno istaknuo i to je nešto što je izuzetno važno, to je uloga i zadaća ovog odbora u nadzoru nad poštivanjem načela supsidijarnosti, provjere poštivanja načela supsidijarnosti u prijedlozima zakonodavnih akata Europske unije, dakle što je ovlast da podsjetimo također koja je proizašla iz Lisabonskog ugovora. Dakle Sabor ima mogućnost izravnog uključivanja u proces donošenja zakonodavnih akata na razini Odbor za europske poslove u prvih šest mjeseci aktivno je pratio postupke parlamentarnog nadzora kao i politički dijalog vođen između nacionalnih parlamenata država članica i Europske komisije putem redovitog izvještavanja od strane stalne predstavnice Hrvatskog sabora pri europskom Do 31. prosinca 2013. godine Saboru je dostavljeno ukupno 308 prijedloga zakonodavnih i nezakonodavnih akata na hrvatskom jeziku, ali ovdje je važno napomenuti poveznicu na IPEKS-ovu bazu korisnicima saborske internetske stranice. Naime, IPEKS je internetska platforma za razmjenu informacija vezanih za EU između nacionalnih parlamenata i Europskog parlamenta. Glavna zadaća IPEKS-a je omogućavanje razmjene informacija o parlamentarnom nadzoru među parlamentima države članice EU i članicama EU. Ulaskom Hrvatske u EU žarište korištenja IPEKS-a iz perspektive Hrvatskog sabora pomaknuto je upravo s objave informacija o Saboru kao nacionalnom parlamentu na objavu informacija o provođenju postupka parlamentarnog nadzora nad konkretnim dokumentima EU. Važna zadaća jeste usklađivanje zakonodavstva koje nije prestalo ulaskom Hrvatske u EU. Naime, od 1. srpnja 2013. godine odluke EU primjenjuju se u Republici Hrvatskoj u skladu sa pravnom stečevinom EU slijedom čega Hrvatska ima obvezu usklađivanja zakonodavstva kao država članica EU. Usklađivanje zakonodavstva stoga danas podrazumijeva stvaranje uvjeta za provedbu i preuzimanje pravne stečevine u hrvatsko zakonodavstvo. Hrvatski sabor je 8. veljače 2013. godine donio plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom EU za 2013. godinu i u odnosu na njegovu provedbu za 3. i 4. kvartal 2013. godine može se reći da se usklađivanje odvijalo u rokovima predviđenim programom za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU za 2013. godinu. U postupanjima sa uredbama EU Republika Hrvatska obvezna je osigurati sve uvjete za njihovu učinkovitu provedbu. U proceduri u Hrvatskom saboru prijedlozi zakona kojima se osigurava provedba i primjena uredbi sadržane su u prilogu, ispunjenu izjavu o usklađenosti prijedloga propisa. Kada je riječ o direktivama EU Republika Hrvatska obvezna je uskladiti hrvatsko zakonodavstvo sa direktivama preuzimanjem tog samog sadržaja. Dakle, prepušteno je samoj državi članici kako će ona takvu direktivu pretočiti pretočiti u svoje zakonodavstvo dato joj je to u slobodi poštivajući duh i namjere same direktive. kao što su već to kolege u svojim replikama i istaknuli i potvrdili ono što je uvodno podnoseći ovo izvješće rekao predsjednik bila je vrlo aktivna uloga samog odbora u bilateralnoj suradnji koja se očitovala u bilateralnoj suradnji sa državama članicama EU, ali i u suradnji sa državama jugoistočne Europe. Možda ovdje posebno za istaknuti je taj jedan crnogorski, kako su crnogorski i kosovski zastupnici pokazali veliki interes za hrvatski pregovarački model sa EU s posebnim naglaskom na provedbu reformi u upravi, prenošenju naših iskustava u korištenju sredstava iz predpristupnih fondova, u jačanju administrativnih kapaciteta, te postizanju europskih standarda pri reguliranju pravosudnog sustava i uspostavljanju pravne države i vladavini prava. Bila je vrlo također aktivna suradnja našeg odbora sa državama istočnog partnerstva partnerstva gdje bih posebno istaknula aktivnosti u razmjenama iskustava i najboljoj praksi u području europskih integracija, suradnje sa usklađivanjem nacionalnih zakonodavstava sa europskim standardima, izrada zajedničkih pristupa i projekata za promicanje vlastitih parlamenata, osiguravanje prostora za podizanje i javne svijesti procesima europeizacije i modernizacije države. Također naše članstvo Odbora za europske poslove u Kozaku rezultiralo je značajnim aktivnostima, aktivnostima koje ima neposredno sam predsjednik, ali i ostali članovi. Valja istaknuti i na kraju i suradnju sa Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, ali ono što zaključno mogu istaći u ime, govoreći u ime kluba SDP-a da i prvih šest mjeseci članstva Republike Hrvatske u EU, ujedno i prvih šest mjeseci dakle djelovanja ovog odbora Zgrebec: Hvala./… … do te mjere da i kada je hrvatski Parlament prestao sa radom ovaj odbor je i nakon te sjednice, završetka dakle prvog dijela zasjedanja nastavio svojim radom. Hvala lijepo. Hvala lijepa poštovana gospođo potpredsjednice, poštovana gospođo zastupnice Antičević-Marinović. S pravom ste spomenuli govoreći o malom vremeplovu, dakle vraćanju u prošlost vezano za naše pregovore o nacionalnom konsenzusu vezanom za ulazak Hrvatske u EU i i čini se da će to biti i posljednji veliki nacionalni konsenzus i da druge velike takve konsenzuse teško da će moći biti …/Govornica se ne razumije./… Sjetila sam se pritom činjenice da tada i u Nacionalnom odboru i u odboru o kojem govorimo nije bilo prijepora primjerice, bilo je naravno uspona i padova, ali nije bilo prijepora i nikada nitko nije istaknuo koliko se sjećam da bismo u pregovorima za ulazak u EU trebali nešto dodatno tražiti vezano za Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima sa zemljama EU. To podsjećam zbog toga što smo nepotrebno zapravo taj konsenzus narušili, jer u zadnjim trenucima pred ulazak Hrvatske u EU kad smo mijenjali, odnosno većina je mijenjala taj zakon nepotrebno, a ponavljam nikada tijekom pregovora nitko nije stavio bilo kakvu primjedbu u smislu da bismo trebali kao država pristupnica tražiti ograničenja, vratiti se primjerice na 2002. godinu. To spominjem kao primjer, neka vrsta pouke kako bismo trebali raditi i u budućnosti. Slažem se s vama, puno je učinjeno, međutim čini mi se da bi i vidljivost rada samoga odbora u hrvatskoj javnosti trebala i mogla biti daleko veća. I to bi sigurno diglo i svojevrstan osjećaj kod građanki i građana ali i kod političara osjećaj koji mora biti stvaran, a taj je da smo zaista 28.

pratilo pristupanje Hrvatske Europskoj uniji ja mislim da je bila jedna od naših lakših zadaća, iako se u prvi momenat to nije činilo tako. Ali ono što Hrvatskoj predstoji, a čini mi se da i vi za to pledirate, to je nešto što pokazuje veću spremnost, veću našu zrelost kao zajednice u cjelini, to je da pokažemo konsenzus u kom pravcu, dakle koje su naše zajedničke temeljne ljudske vrijednosti, društvene vrijednosti na kojima će počivati hrvatsko društvo, a jednako tako i koje su to temeljne ekonomske postavke na kojima ćemo voditi našu ekonomiju. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Gordan Jandroković.

Poštovana gospođo potpredsjednice, uvažene kolegice i kolege zastupnici pred nama je Izvješće o radu Odbora za europske poslove za 2013. godinu. Dakle, radi se o izvješću za prošlu godinu u kojoj je Hrvatska bila članica 6 mjeseci, radi se o jednom izvješću koje bismo mogli nazvati ustvari uhodavanjem u pravi posao koji nas čeka i u ovoj 2014. i u godinama koje dolaze. Rad odbora temelji se na višegodišnjem iskustvu Odbora za europske integracije, nacionalnog odbora, pa i zajedničkog parlamentarnog odbora Hrvatski sabor i Europski parlament. Dakle, to su bila tijela kroz koja smo u Hrvatskom saboru pratili hrvatske pregovore, pratili sve one aktivnosti koje su bile važne da Hrvatska uspješno završi pregovore i postane punopravna članica EU i ono što je posebno bitno kroz ta tijela čvrsto je čvrsto je utvrđeno suglasje, konsenzus oko ulaska Hrvatske u EU kao glavnog vanjskopolitičkog ali i unutarnjeg političkog cilja RH. Kroz ta tijela zaista kvalitetno se radilo, tolerantno se radilo i moram reći da i u Odboru za europske poslove takav duh i dalje postoji i da se zaista na jedan kvalitetan način, na način koji možda nije uvijek ovdje prisutan u Hrvatskom saboru obrađuje čitav niz tema od interesa za hrvatske građane. Rano je za ozbiljan sud još uvijek o tome da li Odbor za europske poslove u potpunosti ispunjava svoju funkciju, ali sada možemo govoriti o prvim dojmovima i možemo reći da su ti dojmovi pozitivni. Djelokrug rada vrlo je precizno definiran, o tome su govorili i moji prethodnici. Moram isto tako naglasiti da su unutar odbora vrlo korektni odnosi i ne znam koliko je to korisno ako ja pohvalim rad predsjednika s obzirom da ta pohvala dolazi iz reda HDZ-a ali mislim da zaista gospodin Mondekar vrlo kvalitetno obavlja svoj posao. Posebno bih pohvalio i stručno osoblje, naše službenike, savjetnike, savjetnice koji rade u tom odboru i mislim da zaista u uvjetima koje imamo odrađuju jedan vrlo kvalitetan posao. Međutim, u sadržajnom smislu bojim se da ne mogu na isti način pozitivno govoriti. Ne bih nikoga tu krivio jer je obim i problematika vrlo zahtjevna, međutim u sadržajnom smislu ni druge države članice koliko imamo informacije nisu u toj prvoj godini, u prvim mjesecima odmah u potpunosti obuhvatile sve ono što treba. Tako da će u sadržajnom smislu ocjene doći kasnije. Već u ovoj 2014. mislim da ćemo moći biti puno realniji i objektivniji oko rada odbora. Ja vidim tri glavna razloga zašto u sadržajnom smislu još uvijek odbor ne daje one rezultate koje bi trebao davati. Krenut ću od toga prvo da se zaista radi o iznimno složenoj materiji i po obimu i po sadržaju. Da je Hrvatska ulaskom u EU ustvari preskočila jednu veliku stepenicu, ostvarila jedan novi civilizacijski iskorak. Sve ono što smo radili dotada u smislu zahtjevnosti bilo je daleko ispod ovoga što imamo sada, od zakonskih prijedloga, uredbi, direktiva. Radi se dakle o jednom civilizacijskom iskoraku koji nije lagano pratiti i Odbor za europske poslove svakako s time će i dalje imati dosta posla, dosta problema ali vjerujem da ćemo u razdobljima u godinama koje dolaze ipak tu postati ozbiljniji i da ćemo moći i u tom smislu parirati ostalim razvijenim i već dugo godina članicama EU. Drugi razlog zašto mislim da još uvijek odbor ne ispunjava u potpunosti svoju ulogu jest potkapacitiranost administracije koja prati rad odbora. I ovdje ću navesti jedan vrlo slikovit primjer. Stručna služba Odbora za europske poslove otprilike je jednako velika kao stručna služba jednog zastupnika u Europskom parlamentu. Dakle, mi imamo nekoliko savjetnika i jednu administrativnu tajnicu. I mislim da je jako važno za kolege zastupnike, ali i za hrvatsku javnost da gotovo svaki zastupnik u Europskom parlamentu ako tako odluči može imati jednake prateće službe. Dakle, cijeli naš Hrvatski sabor koji svoju zakonodavnu djelatnost koja se tiče EU ustvari prenosi na Odbor za europske poslove, jednako je u administrativnom smislu jak, kapacitiran kao što je jedan zastupnik u Europskom parlamentu. I to je naravno onda veliki problem i vrlo je teško parirati ustvari i ministarstvima u smislu nadzora i parirati drugim zemljama članicama koje imaju vrlo razvijene služe koje prate rad odbora koji se bave europskim pitanjima, dakle to moramo imati u vidu i bez obzira na sav populizam i demagogiju u tom dijelu, ako želimo ozbiljno pratiti ono što se zbiva u EU, mi ćemo morati pojačati te službe, bez obzira što će to tražiti određena dodatna financijska sredstva, ali bez snažnog praćenja rada zastupnika u smislu administrativnih kapaciteta, bit će vrlo teško ozbiljno ispunjavati ulogu koju Odbor za europske poslove ima. I tu je sada i taj treći razlog zašto odbor još uvijek ne funkcionira na način na koji ja smatram da bi on trebao raditi, to je potpuna dominacija Vlade nad Hrvatskim saborom, odnosno potpuna dominacija izvršne nad zakonodavnom vlašću, što nije slučaj samo u europskim poslovima nego svjedoci smo toga da se to zbiva i u svim ostalim područjima i zato odbor nije mogao zaista učiniti ništa bitno kada je bila u pitanju politika Vlade, a koja se ticala EU i pogrešaka koje je Vlada učinila u odnosima ili prema pojedinim zemljama članicama, ili prema EU u cjelini. U prvome redu to mislim na slučaj Perković koji je već bio spomenut, ulazak, to se događalo pred sam ulazak Hrvatske u EU kada smo iznevjerili ono što smo bili dogovorili, što smo bili potpisali i umjesto da uđemo na velika vrata, da uđemo kao zaista 28. zvijezda, mi smo ušli kao netko tko nije ispunio dogovor, tko je ustvari na određeni način i prevario i naravno da taj pečat nažalost nosimo i u ovom razdoblju koje je još uvijek, u kojem sada živimo i to je jedna velika šteta. Mi smo pokušali tada da kroz Odbor za europske poslove nametnemo tu temu, da razgovaramo, međutim nažalost nije bilo volje i jednostavno inicijativa HDZ-a tada nije bila prihvaćena, jednostavno Vlada je i onda kroz ovdje vladajuću većinu na plenarnoj sjednici načinila veliku pogrešku, ali evo, što je tu je, s tim se danas Hrvatska mora nositi. Nadalje, odbor nema nikakve nadležnosti u kontroli rada administracije kada su u pitanju europski fondovi. Tu je isto došlo do velikih pogrešaka jer je gotovo kompletna rukovodeća struktura bila smijenjena dolaskom Kukuriku koalicije na vlast, zato se i dogodilo što se dogodilo, da slabo povlačimo sredstva iz europskih fondova, međutim ne možemo tu prigovarati odboru jer to nažalost nije njegova nadležnost, da je, možda bismo više animirali hrvatsku javnost o tome i možda bi rezultati nakon toga u povlačenju sredstava iz europskih fondova bili bolji. Bio je tu i problem Pelješkog mosta, bila su tu lutanja od strane Vlade, od prve one pozicije da se neće ići u izgradnju Pelješkog mosta, da će se ići kroz koridor, do evo sadašnje pozicije u kojoj Vlada predstavlja sebe kao ustvari nositelja te inicijative, ali nama koji smo bili za Pelješki most od samoga početka, drago nam je da je došlo do tog zaokreta, međutim to … isto tako prepoznato je i u Bruxellesu i zbog toga imamo određene zastoje koje smo mogli izbjeći. Nadalje, kada je u pitanju politika, vanjska politika Vlade nismo zadovoljni razinom sveukupne integracije RH u samu EU, nije dovoljna samo administrativna politička integracija, potrebno je učiniti i društveni iskorak. Ova Vlada nažalost nije uspješno afirmirala niti EU u RH, niti RH unutar EU i to niti EU u RH, niti RH unutar EU i to je po nama najveća pogreška kada je u pitanju europska politika, baš taj nedovoljno snažan civilizacijski iskorak u smislu društva koje se osjeća europskim. Ako pitate građanina na ulici da li danas osjećaju bilo kakve promjene kada je u pitanju status Hrvatske, kada je u pitanju njihov život, oni jednostavno to ne prepoznaju, oni još uvijek doživljavaju EU kao nešto daleko, nešto strano i šteta što se to tako dogodilo, to povezujem opet i sa načinom na koji smo ušli, sa slučajem Perković, ali vjerujem da će godine koje dolaze ipak dovesti i do određenih promjena i da ćemo se zaista osjećati, ne samo građanima Hrvatske, nego i građanima Europe i iz toga onda crpiti i sve ostale pogodnosti koje EU sa sobom nosi. Isto tako nismo zadovoljni prenaglašenom važnošću koju ova Vlada daje politici prema regiji, prema prostoru jugoistoka Europe. Smatramo da je puno bitnije integrirati Hrvatsku unutar EU, razvijati partnerstva sa zemljama članicama jer mi smo danas dio tog prostora, regija je bitna, ali mi rješenja za kvalitetniji život, za prosperitet Hrvatske nećemo naći u regiji, mi ćemo je naći u EU, to je naš put, to su danas naši saveznici, to je integracija u kojoj Hrvatska danas živi. Regija je naše susjedstvo, s njima trebamo razgovarati i surađivati, ali mi smo danas dio EU i iz toga moramo crpiti našu snagu i naše potencijale za budući razvoj. Da se nismo dovoljno afirmirali unutar same EU pokazuje i slučaj izbora povjerenika u novoj Europskoj komisiji. Bez obzira što se sada pokušava na određen način izmanipulirati tezom da smo baš htjeli taj resor, dobro je poznato da je taj resor ipak najmanje bitan za Hrvatsku i da ni jedna kuna novca koji ide unutar EU ne ide kroz taj resor nego ide kroz druge resore. Šteta je što nismo uspjeli dobiti ili pomorstvo i ribarstvo ili regionalnu politiku, nažalost to su uzele zemlje koje su očito uspješnije lobirale, Rumunjska je uzela regionalnu politiku, Malta ribarstvo i pomorstvo to su resori koji su Hrvatskoj trebali biti prioritet, nažalost nismo ih uspjeli dobiti. Dakle kritični smo zaista kritični smo prema Vladi i kada je u pitanju vladina politika prema EU ona po nama ne zaslužuje prolaznu ocjenu, a što se tiče odbora kazao sam već njegovim radom smo zadovoljni, može se činiti više, objasnio sam i na koji načine i klub HDZ-a dat će prolaznu ocjenu radu odbora i podržat ćemo ovo izvješće. Hvala lijepo. Branko Bačić, replika. za ovu repliku više kao predsjednika Odbora za zaštitu okoliša koji je zajedno sa Odborom za europske poslove održao dvije tematske sjednice, a na kojima smo raspravili dvije važne teme za koje smo očekivali da će Vlada dati povratnu informaciju. Prva se odnosila na Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeće o izmjeni direktive o mogućnosti da država članica ograniči i zabrani kultivaciju GMO-a na svojem teritoriju zaključak odbora da će nas resorna ministarstva odnosno Vlada pa i Ministarstvo poljoprivrede obavijestiti o stajalištima Vlade kada je u pitanju prijedlog uredbe. naš odbor pretpostavljam da niti Odbor za europske poslove o tome još nije dobio nikakvu informaciju što govori da Vlada i sama luta u dijelu stava RH prema navedenoj uredbi. I s druge strane smo očekivali također da će se Vlada očitovati prema saborskim odborima o okviru za Klimatsku energetsku politiku u razdoblju do 2030.godine s kojim bi se utvrdili ciljevi koje RH mora postignuti kada je u pitanju postizanje ciljeva koji su predviđeni i proklamirani takvim okvirom. Ni u tom dijelu Vlada još nije napravila jako puno pa se slažem s vama da kada je riječ o radu Vlada upravo na ovim poslovima koji su itekako važni za RH i njeno gospodarstvo Vlada se očito svojim neočitovanjem dovoljno izjašnjava o tome da luta upravo u tim vrlo važnim temama koje su na vrlo visokoj razini zastupljene u radu kako Europskog parlamenta tako i Europskog vijeća. Hvala. Gordan Jandroković odgovor na repliku. konstruktivnom kvalitetnom, kolegijalnom atmosferom u odboru i trudom koji svi zajedno ulažemo unutar tog odbora, toliko ne možemo biti zadovoljni načinom na koji ova Vlada tretira uopće sva pitanja vezana za EU, kao da u EU nisu prepoznali najveću šansu i za daljnji razvoj Hrvatske, za izlazak iz krize i za velik broj pitanja koja možemo rješavati upravo kroz članstvo unutar EU. Brojna su nesnalaženja, vi ste govorili, ja sam isto spomenuo neke. Ajde olakotna okolnost je što je zaista iznimno složena materija i nikome to nije lako. Ali imamo imamo neko uporište, imamo neko iskustvo koje smo kroz pregovore stekli, trebalo je na tome graditi dalje, a ne srušiti sve i počinjati iz početka vjerujući da su ovi koji su danas na vlasti kvalitetniji i pametniji nego što su bili prije njih. Dakle Hrvatska mora razvijati jednu kulturu nastavljanja djelovanja onog što je bilo prije, crpljenja pozitivnih iskustava iz rada prethodnika i sve ono što je bilo dobro i kvalitetno treba nastaviti. Ne stalno rušiti pa počinjati iz početka, moramo se na to naviknuti i to naučiti i to je jednostavno civilizacijsko postignuće na kojem zemlje razvijenog zapada funkcioniraju već stoljećima. Ante (HDZ)** Hvala lijepo poštovana potpredsjednice. Pa kolega Jandroković u vašem izlaganju su mi dvije stvari potaknule na ovu repliku. Prva je, a to ste dobro konstatirali da se mi više baziramo na regiju nego na EU kao našeg strateškog partnera i zato to građani RH ne prepoznaju. No u onom drugom dijelu mi smo dolaskom na 14.sjednicu Hrvatskog sabora na klupama dobili jedan bilten europskih poslova u Hrvatskom saboru koji je prihvatljiv, skroman i bogat je informacijama i sve pohvale i našem predsjedniku Sabora koji nas je dočekao sa ovim biltenom. U njemu zapravo Hrvatski sabor je počeo sudjelovati u postupku donošenja odluka na razini EU, mehanizmima nadzora djelovanja Vlade RH u institucijama EU. u djelokrugu rada Odbora za europske poslove govori se odnosno jedno od zadaća je razmatranja izvješća Vlade o sastancima Vijeća EU. Pa kada vidite u samom biltenu o čemu je to EU govorila u prošloj godini bili su to teme nezaposlenosti, posebno među mladima, mjere za rast, dobro gospodarsko i financijsko upravljanje, jačanje malih i srednjih poduzeća i njihov lakši pristup financijskom tržištu, konkurentnosti na globalnom tržištu. Možda bi bilo ili je bilo dobro da i Odbor za europske poslove upravo o ovakvim temama upozoravao Vladu RH i siguran sam da bi nam onda i rezultati na tom polju bili daleko bolji. Hvala. čvrstog uvjerenja nakon što smo završili pregovore i 1.7.2013.postali punopravna članica vjerovao sam da će sve političke snage, sva energija biti usmjerena k Bruxellesu i da ćemo zaista postići visok stupanj, visoku razinu identifikacije sa integracijom u koju smo ušli. Umjesto toga značajan dio energije koju ima ova Vlada usmjerava je upravo prema regiji. Ponavljam, regija jest bitna kao kao susjedstvo, zainteresirani smo za mir i stabilnost te regije, zainteresirani smo i za gospodarsku suradnju ali Hrvatska neće napredovati, Hrvatska svoja rješenja ne može naći kroz regiju jugoistočne Europe. Hrvatska će svoja rješenja i svoj uspjeh, svoj napredak ostvariti isključivo kroz punopravno članstvo u Europskoj uniji, punu integraciju, ne samo u političkom smislu, čak ne samo i u gospodarskom smislu, u društvenom smislu, civilizacijskom smislu, to je put kojim moramo ići i to je zadaća i Hrvatskog sabora, poticati one koji danas vode hrvatsku politiku, koji vode i vanjsku politiku da više svoje snage, više svoje pozornosti usmjeruju ka Briselu a manje prema Beogradu, Skopju, Tirani i Sarajevu. To ne znači da sa njima ne treba surađivati i da im ne treba pomagati oko ulaska u Europsku uniju. Mi smo zainteresirani za europeizaciju prostora jugoistoka Europe ali ključ rješenja za Hrvatsku jest usmjeravanje naše energije, naše snage i ustvari kopiranja znanja dugogodišnjeg iskustva, kopiranja od onih koji su to kvalitetno radili. **Zgrebec, Dragica Zahvaljujem. Kolega Jandroković, otvorili ste jednu temu koja je jako bitna za funkcioniranje Hrvatskog sabora, hrvatskog Parlamenta a to je pitanje podređenosti hrvatskog Parlamenta u odnosu na izvršnu vlast, na Vladu Republike Hrvatske. možemo biti iskreni pa reći, ta podređenost nije od jučer i nije tipična samo sa ovaj saziv međutim, svakako je bila prilika ulaska Hrvatske u Europsku da se taj odnos popravi na bolje i da se dovede u poziciju koja parlamentu pripada a to je u najmanju ruku ravnopravnost u odnos na izvršnu vlast. Međutim, tu priliku nismo iskoristili. Nismo iskoristili jer nažalost mnoga tijela ovog parlamenta služe Vladi samo kako bi im dala izvješća koja će većinom, Hrvatski sabor poduprijeti ali inicijativnost koja bi trebala dolaziti od Hrvatskog sabora i koja dolazi u pojedinim prilikama apsolutno nije prihvaćena od strane izvršne vlasti. Dakle to je jedan problem kojeg vjerujem da su sve stranke u Hrvatskom saboru svjesne ali jedan problem kojeg trebamo zajednički riješiti i naći način i okvir rješenja tog problema. Jer sami smo i krivi možda i za ono što se događa sa percepcijom Hrvatskog parlamenta u hrvatskoj javnosti. Hrvatski parlament bi trebao imati centralnu ulogu to pogotovo danas vidimo ulaskom u Europsku uniju otvorili su se prostori koji su bili na neki način zatvoreni hrvatskom Parlamentu. Sada ih imamo otvorene možemo slobodno poraditi na tome da doista Hrvatski parlament bude snažan onoliko koliko je snažan recimo i američki kongres ili koliko je snažan Parlament Bundestag u Njemačkoj ili u Francuskoj parlament itd.. Dakle želimo doista taj odnos popraviti na bolje, mislimo da je ovo prilika i da će nam u tome pomoći i članstvo u Europskoj uniji. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Odgovor na repliku Gordan Jandroković. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem se gospođo potpredsjednice. Slažem se s vama kolega Matušić, čak i ovaj odbor koji je zaista dobio veliku važnost i u zakonskom smislu i u smislu Poslovnika Hrvatskoga sabora ne može parirati izvršnoj vlasti, ne može parirati Vladi. Kako bi tek mogli parirati i ostala parlamentarna tijela, ostali parlamentarni odbori jer jednostavno sustav je napravljen tako da Vlada dominira i u političkom smislu ali i ono što sam naglasio u svom izlaganju i u administrativnom smislu. Ne možemo mi sa nekoliko savjetnika ovdje parirati ministarstvu koji ima 100, 200 ili 300 ljudi. Zato i jesu nacionalni parlamenti u zemljama članicama, posebno Europski parlament snažno ekipiran, tamo svaki zastupnik ima po nekoliko savjetnika. Tamo svaka služba može parirati resornom ministarstvu da tako kažem Europske komisije ili svakom povjereniku. Dakle uspostavljen je jedan stvarni balans. Mi u ovome trenutku imamo parlamentarnu demokraciju i tu smo svi odgovorni, mislim što je ona takva kakva je danas. Ali da bismo zaista izgradili ozbiljan sustav onda moramo razmišljati o tome kako će službe Hrvatskog sabora biti dovoljno ekipirane, dovoljno snažne, u konačnici imati i dovoljno znanja da bi mogle ozbiljno nadzirati Vladu i uspostaviti balans između Sabora i Vlade. Dakle to se neće dogoditi samo po sebi, za to je potrebna politička volja pod 1. ali pod 2. potrebni su i administrativni kapaciteti. Za sada ih nemamo i bojim se da nitko od nas ni nije spreman otvoriti ozbiljnu raspravu oko toga jer to jednostavno košta. A ako danas spomenemo da nam treba više sredstava za Hrvatski sabor naravno da ćemo onda biti napadnuti i optuženi da želimo trošiti državni novac. Ali ovdje moram objasniti da se ne radi o plaćama, da se ne radi o privilegijama zastupnika, da se radi jednostavno o sredstvima koja će pomoći da Hrvatski sabor kvalitetnije radi i da se možemo nositi i sa Vladom ali da se možemo nositi i sa izazovima koja nam nosi Europska unija. Ingrid Antičević-Marinović, replika. izvlačite paralelu da onda nije toliko aktivna u Europskoj uniji što jednostavno nije točno. Istina, možda se nešto priroda i to vi osjećate i to treba otvoreno reći, priroda takvog odnosa promijenila i to treba reći da se ne ponašamo kao poslušni sluga u Europi a kao veliki vezir kod kuće, što je počesto bio slučaj. Naime, mi smo mala zemlja i svoj ugled i poštovanje u Europskoj uniji a i šire možemo postići jedino na takav način da vodimo dosljednu, principijelnu politiku. Što se tiče same suradnje u pravosudnim stvarima pogledajte malo i izvješće državnog odvjetništva pa ćete vidjeti da je Hrvatska u ovom vrlo kratkom razdoblju surađuje u gornjem prosjeku Europske unije dok mnogo razvijenije zemlje su daleko, što je zemlja jača daleko slabije surađuje. Evo primjer, kada je Hrvatska nedavno i tražila izručenje čovjeka kojeg traži nekoliko sudova što po optužnici, što po za izvršenje same kazne jer prijeti zastara Njemačka je to odbila. Dakle, ponavljam principijelnu politiku moramo vidjeti na takav način ćemo biti i respektirani u Jandroković, odgovor na repliku. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice. Kolegice Antičević, bilo bi dobro da je točno to što ste kazali ali ja ću vam na jednom primjeru pokazati da to baš nije tako. Dakle ne treba glumiti kako ste rekli vezira u susjedstvu niti slugu u Bruxellesu niti je to bilo tko ikad prije radio, ali meni je sasvim neshvatljivo i neprihvatljivo da je Hrvatska ušla u sukob sa Europskom unijom zbog slučaja Perković, da smo riskirali čak u jednom trenutku i moguće sankcije, da smo narušili svoje odnose sa Njemačkom tada, da smo narušili svoju teško stečenu vjerodostojnost zbog slučaja koji je povezan sa likvidacijama iz vremena bivšeg komunističkog sustava. Istovremeno, danas, ovih dana imate predsjednika Srbije koji daruje Bunjevcima ćirilične udžbenike. Hrvatsku manjinu u Srbiji dijele, to je smišljena politika, dakle oni favoriziraju one Bunjevce koji se ne izjašnjavaju kao Hrvati, to je potpuno jasno, to je svakome jasno, osim nažalost vladajućoj strukturi ovdje u Hrvatskoj. I onda imamo reakciju predsjednika Vlade koji kaže da takvo ponašanje možda nije najkorektnije i to je sve što je napravio. Dakle kad je bio u pitanju slučaj Perković išao je u žestoki sukob sa Bruxellesom. Što se nije potukao s Bruxellesom oko povjerenika? Što se ne tuče oko nekih stvari vezanih za proračunski deficit, za Pelješki most? Imate toliko tema u kojima možete pokazati mišiće prema Bruxellesu. Ali ne, samo i jedino oko Perkovića pokazala je ova Vlada želju svađati sa Europskom unijom. Istovremeno, ponavljam, imate slučaj u susjedstvu Srbije koja itekako mora sada prolaziti kroz gusto sito da bi zadovoljila standarde da uđe u Europsku uniju, razbacuju se sa vrlo ružnim izjavama, podcjenjuju i hrvatsku državnu vanjsku politiku, podcjenjuju hrvatsku manjinu i nema nikakve reakcije. Dakle ne ponašate se kao vezir nego se ponašate kao sluga onima koji sutra moraju s nama pregovarati o uvjetima po kojima će ući u Europsku uniju. Hvala vam poštovana gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvažene kolegice i kolege zastupnice i zastupnici. Cijenjeni predsjedniče Odbora za europske poslove kolega Mondekar. Vi ste očito pravi čovjek na pravom mjestu jer danas mi se čini da u ovom dijelu oko odbora se svi slažemo, svi se slažemo da taj odbor radi dobro, svi se slažemo da smo s radom odbora do sada ili ajmo se zadržat na 2013. koje je ovo izvješće zadovoljni, bili zadovoljni. Ja zato neću, poštujući vaše vrijeme, ponavljati sve ono što je rečeno, kolege su istaknule, ali ipak dozvolite mi u ime kluba HNS-a četiri napomene koje se tiču rada Odbora za europske poslove. Prva je odnos Sabora i Europske unije. Mi zaista nismo izravno zastupljeni u Europskoj uniji i Odbor za europske poslove je naša ruka u Bruxellesu, naša ruka u Strassbourgu, naša ruka u svim onim gradovima u Europskoj uniji u kojima se donose odluke. Mi nadziremo rad Vlade kroz odbor i mi nadziremo proces donošenja odluka u Europskoj uniji kroz Odbor za europske poslove. I često se u zadnje vrijeme javlja pitanje uloge Sabora u javnosti, šta je uloga Sabora, čemu Sabor služi. To nije hrvatski fenomen samo. Vi svi znate da naše kolegice i kolege u svim europskim zemljama, u zemljama kao što su Švedska, kao što su Finska, kao što su vrlo razvijene stabilne demokracije, imaju problem da javnost postavlja pitanje uloge parlamenta, ali da bismo imali ulogu u javnosti mi zaista kao Sabor, kao parlament, kao institucija moramo imati realnu ulogu u procesima donošenja odluka. A s obzirom da se većina odluka koje se nas tiču kao članice Europske u institucijama Europske unije onda je naša produžena ruka Sabora, a to je Odbor za europske poslove u tom procesu je ono što i Saboru može dati ulogu i može jačati ulogu Sabora i u javnosti i u medijima i u percepciji svih onih koji nas gledaju. Tu dolazim do druge točke koju bih htio istaknuti. Govorilo se već o tome, ali želim i ja o tome nešto reći, to je jačanje uloge nacionalnih parlamenata. Ponavljam, to nije samo hrvatski problem. Mi kao institucija imamo problem u cijeloj Mi zapravo smo svima na neki način, mi parlamentarci, ne mi sabornici, ne mi HDZ, mi HNS, mi SDP, mi parlamentarci nacionalnih parlamenata u cijeloj Europi smo svima na neki način kamen u cipeli. I Vijeću i Komisiji i Europskom parlamentu. Svi oni, budimo iskreni, bi najrađe da im se mi skinemo s vrata, ako ako je dozvoljeno takva slika za ovom govornicom. Ispričavam se ako vam se čini pre ulični govor. Ali toga moramo biti svjesni, toga moramo biti da se pobrinemo da nacionalni parlamenti zadrže svoju ulogu. Jer kakvi god bili svi mi ovdje zajedno, iz koje god stranke dolazili, slagali se, ne slagali se, mi smo zadnja brana slobode građana naše zemlje. Mi ovdje. Mi ipak neka krajnja ludila i neke krajnje problematične stvari nećemo dopustiti i nismo dopuštali. I Odbor za europske poslove je jedan od tih alata koji nam daje mogućnost da na taj način jačamo ulogu svog parlamenta i parlamenta kao institucije. I slažem se s kolegom Jandrokovićem, ono što nam treba je jačanje administrativnih kapaciteta, sasvim sigurno. Ja ću si isprintati zapisnik ovog vašeg govora danas pa onda kad dođe neko vrijeme ja se zaista nadam da ćemo tu temu kad-tad u parlamentu, tko god bio većina, tko god bio manjina, bio ja osobno ovdje ili ne bio, ali nadam se da će se to pitanje otvoriti i da će Hrvatski sabor uspjeti nadjačati taj populistički pristup stvarima da se radi o privilegijama, da se radi o trošenju novca uzalud i objasniti hrvatskoj javnosti da je opstanak nacionalnog Parlamenta nacionalni interes prvog reda prvog reda i da je administrativno jačanje institucije također dio tog procesa. Treća točka o kojoj želim govoriti je sam rad odbora, dakle atmosfera na Odboru za europske poslove šteta je da se ne vidi više i češće u medijima i u javnosti. Kad bi u Saboru, ovdje u ovoj sabornici češće ili koji puta ili barem povremeno vladala takva atmosfera kolegijalnosti i konstruktivnosti, onda bi vjerojatno i ovaj Sabor imao i bolju i ljepšu sliku u javnosti. Odbor se sastaje često, intenzivno, sa puno materijala, dobro pripremljenih. Ima mnogobrojne međunarodne aktivnosti. Zastupnici bez obzira od kud dolaze u njemu rade konstruktivno plenarno i sa uvijek idejom nacionalnog interesa na prvom mjestu. Imali smo sreću i sa vanjskim članovima odbora. Treba i njih spomenuti. I vanjski članovi Odbora za europske poslove izuzetno doprinose kvaliteti rada i također posebno mjesto je suradnja sa drugim odborima. Način na koji je Odbor za europske poslove uspostavio suradnju sa drugim odborima u ovom Saboru zapravo tvori jedan vezivni element smislenog funkcioniranja ovog Sabora. Dakle, odbori su nekako kroz tu suradnju sa Europskim odborom kao katalizatorom te suradnje dobili jedan novi smisao, jedan kvalitetniji, jednu kvalitetniju sliku, jedan bolji rad generalno. I zadnja točka o kojoj želim govoriti, ali nipošto nije najmanje važna spomenuta je već stručna služba odbora. U stručnoj službi odbora rade ljudi koji znaju raditi, koji žele raditi. Tamo ima ljudi koji su mladi koji su u stanju napisati odličan govor, politički govor na stranom jeziku u vrlo kratko vrijeme ako je frka. I mi često u Hrvatskoj govorimo o problemu kadrova u javnoj upravi i više-manje se svi slažemo da s jedne strane u javnoj državnoj upravi ima previše zaposlenih, ali s druge strane da fali ljudi sa ozbiljnim kvalifikacijama za neke specifične poslove sa kojima smo suočeni sa znanjima i vještinama koje su potrebne da bi jedna suvremena javna i državna uprava funkcionirala. Odbor za europske poslove ima sreću da nema taj problem. Ljudi koji rade u Odboru za europske poslove Hrvatskog sabora odgovaraju najsuvremenijim zahtjevima koji su pred njih postavljeni, ali moram paziti da se prečesto ne slažem sa kolegom Jandrokovićem, ali moram ponoviti slažem se premalo ih je i administrativne kapacitete treba jačati. U svakom slučaju mi ćemo naravno, ne moramo to naglašavati kao izgleda i svi ostali podržati rad ovog odbora. Nadamo se u budućnosti sa još jačom, još ozbiljnijom ulogom na tragu svih ovih momenata o kojima sam govorio i ja i svi kolegice i kolege koji su govorili prije mene. Zahvaljujem. Josip (HDSSB)** Hvala lijepo potpredsjednice. Uvaženi kolega Kolman, u jednom dijelu vaše rasprave se slažem, a u drugome sam malo skeptičan zbog nekoliko razloga. Svi smo mi svjesni da nacionalni parlament u odnosu na institucije EU našim ulaskom službenim u Uniju, punopravnim jer ipak smo dio pod navodnicima svog nacionalnog suvereniteta prenijeli na institucije EU i od toga ne možemo bježati jer smo sad dio zajedničke europske politike. Ja se slažem da bi ulogu parlamenta, Sabora Republike Hrvatske trebalo jačati, a isto tako smo svjesni obojica da je veća uloga i veća vlast u rukama Vlade. Vlada je ta koja kreira politiku prema institucijama EU. Mi jesmo parlamentarna država, ali s jednim pomalo iskrivljenim parlamentarizmom, jer ipak se ključne odluke, zakoni i sve ostalo koje, ovo što mi tu radimo jedna procedura koju provodimo zavisi tko je većina. I sami ste u jednom dijelu skoro priznali da ste izgubili izbore, maltene, tako mi se učinilo. jedna tema koja se može vezati na ovo ako zaista želimo vratiti vjerodostojnost parlamentu, a naša javnost pomalo nas loše ocjenjuje. Pogledajte danas sabornicu. Mislim da bi bilo vrijeme, aktualno je pitanje da podržimo svi zajedno, zajedno sa Predsjedništvom Sabora izravni izbor zastupnika, tzv. preferencijalno glasovanje i da se ta vjerodostojnost, stručnost, kompetentnost i način rada Hrvatskog sabora vrati u ruke građanima. Tako ćemo izbjeći onu situaciju da referendum, inicijativa razno raznih u Hrvatskoj ima veću ulogu nego izravno, nego zastupnici koji su izabrani po starim izbornim pravilima tako da se stječe dojam da se parlament odvojio od svoga naroda i birača što po meni nije dobro. Hvala. **Kolman, Igor (HNS)** Zahvaljujem poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora. Kolega Salapić, pa je. Onaj prvi dio oko suvereniteta i jačanja uloge parlamenta. Ja nemam tu puno šta se ne složiti. Međutim, ja osobno smatram da je nacionalni parlament institucija koja ima svoju težinu ili koja bi trebala imati svoju težinu, koja ima ili bi trebala imati svoju ulogu u arhitekturi EU i zadatak svih nas parlamentaraca je da branimo, štitimo snagu svoje institucije i u odnosu na nacionalne vlade i u odnosu na europske institucije. I u tom kontekstu sam i govorio da je način na koji Odbor za europske poslove radi sigurno doprinos tome. To je bila temeljna ideja koju sam prenosio. Oko gubljenja izbora nisam vas, na sekundu sam, mi je koncentracija pala. Ali to što ja povremeno u ovoj sabornici o nekim temama govorim da se nadam da neovisno o tome tko će biti većina, a tko opozicija da će se nešto dogoditi to ne znači da ja priznajem ili nagovještavam bilo kakve rasplete sljedećih izbora, nego samo želim naglasiti kako mi se čini da se radi o temi koja je važna i koja s obzirom da ju, dakle iz raznih političkih pozicija spominjemo na sličan način da ćemo uspjeti naći konačno snage u nekim vremenima koja dolaze da zaista onda i riješimo probleme na način na koje o njima govorimo. Što se tiče preferencijalnog glasovanja, preferencijalno glasovanje zapravo ipak nije izravno biranje. Izravno biranje bi bilo na neki način da imate ono kandidate imenom i prezimenom u malom izbornom okrugu. O.k. da sad ne ulazimo u raspravu o izbornom sustavu moj osobni favorit bi bio onaj tzv. njemački model recimo puno prije nego dakle, pola u razmjernom, pola u većinskom. Dakle, prije …/Govornik se ne razumije./… da sad zaista ne širimo raspravu na izborni sustav.

kolegice i kolege zastupnici, predsjedniče Odbora za europske poslove. Bilo je užitak slušati vaše izvješće danas i suglasje koje smo čuli rekao bih sa svih strana. ja sam član odbora, u početku nešto aktivniji, kasnije je moja aktivnost malo zamrla, međutim postoji više razloga za to, počevši od zauzetosti na drugim stranama, na drugim poslovima, a i zbog onih razloga o kojima je govorio kada je govorio o sadržajnom smislu rada odbora i nekim stvarima koje sami kao odbor nismo mogli riješiti s obzirom na dominaciju odluka izvršne vlasti nad bilo kojim zakonodavnim ili predstavničkim tijelom, pa sam pomalo izgubio i taj početni elan ili entuzijazam kojega kojega sam imao i kojega još uvijek imam kao član Odbora za europske poslove ili ranije Odbora za europske integracije dok nije Hrvatska 1. srpnja postala članica EU 2013. Kada govorimo o radu samog odbora i ono što sam ja i bio na sjednicama odbora zaista je jedan primjeren, jedan krasan odnos dakle dakle bez imalo, ne bi se nikada moglo nazrijeti kada bi netko sa strane slušao tko je iz koje stranke u tome odboru, tko zastupa lijeve, desne ili ne znam ni ja kakve stavove ali su odluke i glasovanje ali i rasprava gotovo tekli u jednom smjeru. što nekakve sadržajne razlike koje su ovdje već izrečene pa i ja sam ih zapazio nismo čak mogli možda staviti ni na dnevni red sjednice Odbora za europske poslove, osim sporadično smo o tome razgovarali u raspravi. Dakle, ulaskom u EU Hrvatski sabor temeljem supsidijarnosti je izgubio određeni vid svojih neću reći nadležnosti nego je dužan provoditi ono što donese Europsko vijeće pa zatim i zakone koje propiše Europski parlament, a onda i direktive i sve ostale uredbe koje se donose u tijelima EU. S time da se na Odboru za europske poslove jasno razmatra svaka od tih direktiva i zaista je rad, poglavito u 2014. dosada, ja ne znam ima li odbora u Hrvatskom saboru koji se više puta sastao od Odbora za europske poslove. Uza sve što se sam sastajao, članovi odbora, on je komunicirao i sa ostalim odborima u Hrvatskom saboru i na međunarodnom planu je održavao održavao sjednice, sastanke. Ja sad neću govoriti gdje, tu piše u izvješću. Dakle, jedan vrlo aktivan, proaktivan pristup tematici koja je temeljem ovlasti ovoga odbora dolazila na dnevni red. Točno je i to da su službe odbora ne samo da su stručne, administrativno govorim osoblje, nego su točne i u odašiljanju i u obavještavanju o svim materijalima koji su pristizali u odbor ili izlazili iz odbora i da uvijek na mailovima imamo Bilo bi dobro da o tom radu odbora i javnost, hrvatska javnost više zna pa bez obzira što stoji na stranicama internetskim mislim da bi još na nekakav način valjalo izvijestiti i hrvatsko hrvatsko građanstvo, hrvatski narod o tome što radi odbor i što to nama stiže iz Europe, kakve uredbe, direktive i sve ostalo. Dakle, ne služe se svi internetom, koliki je postotak internetske pismenosti to znamo svi u Hrvatskoj. Znači, veliki dio hrvatskih građana nemaju ili pristup ili se ne služe internetom. Pa bi onda valjalo i nekako drugačije možda obavijestiti hrvatske građane. Kada govorimo o onom sadržajnom smislu rada odbora, dakle prvo što se to administrativno stručno osoblje, savjetnice i tajnice susretali kao i mi zastupnici sa velikim, velikim obimnim, opsežnim materijalima koji su gotovo iz dana u dan ako ne iz tjedna u tjedan stizali iz tijela od Europskog parlamenta, Europskog vijeća itd. Drugo, dakle zalažem se i ja da se još dodatno ekipira ta stručna služba, administrativna služba koja bi, jer je ona kako reče kolega nije kapacitirana za poslove koje sad trenutno obavlja i koji su zaista ogromni i veliki. Jesmo li raspravljali o slučaju Perković jer smo u to vrijeme ja mislim bili dužni o tome raspravljati, jer smo upali u talačku krizu u kojoj je da kažem otmičar bio predsjednik Vlade i njegova ekipa jel', a mi smo ostali nijemo promatrali gotovo donošenje sankcija protiv Hrvatske. Mi smo bili, cijeli hrvatski narod je bio talac takve jedne krize gotovo do zadnjega dana. Pri tome je i HDSSB pomogao da se to razriješi kako treba, bar tako ja mislim. O O fondovima EU i pokušaju da, evo netko me pitao od našeg građanstva, iz jedne općine, može li škola u toj općini se kandidirati za uređenje okoliša, eksterijera oko škole u fondove EU? I rečeno je da su odneseni projekti, a da odgovora nema, a navodno je natječaj zatvoren. A odgovora iz Ministarstva regionalnog razvoja koje prikuplja te projekte i programe još uvijek nema. Natječaj je zatvoren, nitko ne zna pa evo ni mi iz odbora, ja ću pokušati preko vas gospodine predsjedniče doznati kako je završio taj projekt u Ministarstvu regionalnog razvoja. O Pelješkom mostu toliko je izrečeno, a toliko je nećkanja izvršne vlasti. Hoćemo Pelješki most, hoćemo …, hoćemo na Popovo polje ili na Trebinje, hoćemo ovamo ili tamo, na kraju krajeva, spajanje hrvatskog teritorija putem mosta je spajanje EU. Pa Dubrovnik je EU, on je dio Hrvatske, ako nema možda drugačijih mišljenja. Prema tome, nije spajanje Dubrovačkog primorja i Dubrovnika sa Hrvatskom samo spajanje sa Hrvatskom, nego to je ujedno spajanje i objedinjavanje europskog teritorija. Govorio sam gospodine predsjedniče o tome da odbor poduzme inicijativu u svezi zagađenja, groznog zagađenja zraka u EU, dakle u Slavonskom Brodu i Brodsko-posavskoj županiji. Rečeno je to Ministarstvo ekologije, Ministarstvo će vanjskih poslova intervenirati, nekakve note slati, dakle osim jednog ili dva člana člana Europskog parlamenta koji su govorili na plenarnoj sjednici o zagađenju zraka u Slavonskom Brodu, ovo drugo ništa nije poduzeto. Dakle, izvršna vlast, kako je netko rekao, upravo tako, dominira i zapravo nameće ono što, govorio sam nameće ono što bi možda odbor trebao samoinicijativno raspraviti, ali ne raspravlja. Govorio sam i o tome kako Hrvatska zauzima stav i Odbor za europske poslove, zajedno sa drugim odborima u Hrvatskom saboru, u vezi bankovne ili bankarske unije, dakle centralizacije nacionalnih banaka u jednu Središnju europsku banku.

Koliko sam ja dobio informaciju, a ja ne znam jesmo li, ja nisam bio na sjednici, gospodin predsjednik Vlade je izrazio svoje mišljenje na sastanku predsjednika Vlada u EU da je Hrvatska za to. Je li Odbor za europske poslove za to? Jesu li članovi Odbora za europske poslove Hrvatskog sabora za to? Jesmo li mi raspravili o tome što to donosi? Dakle, gubitak suvereniteta i u ovom bankarskom dijelu i u bankarskom sektoru. to upotrebljava izraz zapadni Balkan kada smo mi članica EU i kada ni po čemu, nikakvoj formaciji, ili se to netko vraća nas u nekakvu novu Jugoslaviju. Zašto se stalno i previše bavimo, poglavito Ministarstvo vanjskih poslova, upravo o tome, kako je netko ovdje zapazio, tim ne samo problemima, nego nekakvim integracijama u regiji, ovdje u regiji, kada Hrvatski Ustav jasno i glasno piše u, ne znam točno u kojem članku, da nema obnove niti ima više udruživanja sa državama bivše Jugoslavije. Dakle i Ustav. Ali, evo mi smo potpisali i regionalni sporazum, ja sam to doznao iz novina, o obrani od poplava Srbije, Hrvatske i BiH. Kada se pita za odštetu, a nismo ni to raspravili, dakle na poplavljenim područjima, onda se kaže, premijer kaže, tražit ćemo pomoć EU reda radi. Je li odbor isto takvog stava da bi pomoć EU trebalo tražiti reda radi? Ili zaista imamo katastrofu ove godine u RH, ne samo u Slavoniji koja je najviše stradala, nego li i u Zagrebačkoj, Sisačkoj, Karlovačkoj i svim ostalim županijama. O šteti u Gorskom Kotaru, to smo uspjeli zajedno sa Slovenijom riješiti, ali Slovenija je članica EU. O tome da su neke države dobile iz fondova solidarnosti EU pomoć, a koje nisu članice EU, mi šutimo. Tu mislim na Srbiju, koja je dobila kažu milijardu eura pomoći za poplave. Nije … rekao da će tražiti pomoć reda radi, nego ju je tražio. Milijardu eura, da. Kada smo izabirali, tu sam bio na sjednici, povjerenika u ime Hrvatske države koji će Europske Vlade da tako kažem, komisije, nadali smo se i ponadali da će on biti na jednoj od funkcija s obzirom da je u prošlom mandatu bio, dakle ista osoba je, u svezi te osobe, ja sam uvjeren, a i bio sam u Bruxellesu, nitko nema primjedbi na gospodina Mimicu zaista, niti u Europi, ni u Strasbourgu, ni u Bruxellesu, a niti mi ovdje koliko znam nemamo posebnih pritužbi. I evo dobili smo to što smo dobili, tko je, neću reći krivac, kakvo je bilo lobiranje, to ne znam. Znam da je Malta dobila ribarstvo, a regionalnu politiku Rumunjska, nažalost evo, mi smo dobili jedan resor koji, ono što bi rekli Zagorci, a neću biti bezobrazan, radi se ipak o raspravi za Odbor za europske poslove, tako da, čini mi se da, kažu ni vrit ni mimo, ako me već vučete za jezik gospodine Šuker. Dakle, o tome i o stanju, a po Ustavu smo dužni o tome brinuti, Hrvata u BiH, dakle i dakle i o tome sam također, evo u ovako jednom, da kažem poluprivatnom razgovoru sa predsjednikom odbora i sa još nekim članovima ovdje i o rješenju,

nema odgovora, nema rasprave. A trebalo bi, i mi bi trebali imati i inicijativu kao odbor, ako Vlada o tome ne raspravlja ili donosi nekakve zaključke, onda bi trebao i Odbor za europske poslove. Bez obzira na sastav odbora, koliko god bilo iz SDP-a, HDZ-a ili nije bitno kojih stranaka, pa i HDSSB-a, jasno da bi mi kao odbor mogli zauzeti određeni stav jer izražavamo zapravo na odboru zapravo i mišljenje 151 saborskog zastupnika biranih doduše …, a ne demokratskim putem kako reče kolega Salapić partitokratsko biranje. Ovo sada je ovih 20 godina partitokratska vlast u RH jer oligarsi jer oligarsi stranaka određuju redoslijed na listi, a onda kažu narode biraj, biraj i zaokruži broj stranke. izborna pravila su drugačija i mene čudi da mi kao 28.europska članica neke stvari ne naučimo o izborima i ovom preferencijskom glasovanju koje smo već dva puta primijenili na izborima za Europski parlament. Zašto bi se razlikovali izbori za Europski parlament, pravila, od pravila za izbor u Hrvatski sabor ili da budu similarni bar da budu slična. Možemo o tome razgovarati i trebamo što prije razgovarati kako bismo ta nova pravila primijenili za nove izbore koji će biti za redovni ako budu, negdje potkraj sljedeće godine jer izborna pravila moraju biti jasna godinu dana prije izbora. Evo danas smo mislio sam da će ova tematika zauzeti manje vremena i prostora u ovom Hrvatskom saboru ali su se otvorile neke teme i evo ja sam ih što se tiče HDSB-a iznio pred Hrvatski sabor. Hvala vam lijepo i gospodine predsjedniče i vama i nama čestitam na radu u Odboru za europske poslove koji je bio takav kakav je bio zaista da ne kažem briljantan. Uvojit ćemo izvješće. Hvala puno. Pa ja bih iskoristio samo repliku i vašu raspravu da još jedanput pozovem zastupnike da ako imaju kakvu temu, europsku temu da ju otvore na svojim odborima ili da ju predlože da se raspravi i na Odboru za europske. Ali vam moram reći da nismo mi sjedili na ušima kada se raspravljalo upravo o ove tri teme, nego dapače mi smo iskoristili ono što pripada nama kao pravo, a to je saslušavanje ministara za formate vijeća, pa smo tako zatražili na saslušanju za formata vijeća … zaštita okoliša i kolega Dokoza nam je donio materijale vezano uz Slavonski Brod, zagađenje u Brodu i predstavio nam je i na AGRIFISH-u na poljoprivredi smo tražili identičnu stvar od kolege Jakovine šta se radi preko Bruxellesa po pitanju toga. Jer nažalost Hrvatska svoju vanjsku politiku pogotovo sa trećim državama koje nisu članice EU mora koordinirati kroz institucije EU. Kroz ECOFIN to ste dobro spomenuli, kroz ECOFIN i saslušanje Ministarstva financija za sjednicu Vijeća za financije … mi smo tražili da nam kažu o bankarskoj uniji, kakva je procedura, daleko je Hrvatska još od toga. Ta se rasprava mora voditi u Saboru, to se ne može donijeti bez sabora. Ja razumijem da politička da bilo koja stranka možemo staviti SDP ima stav da bi trebala biti Hrvatska dio bankarske, ali to mora proći kroz proceduru. Imali smo to na ECOFIN-u. I na kraju ključna stvar, imali smo otvoreni sjednicu, a stvarno želimo što više otvorenih sjednica Vijeća za vanjske poslove. dakle bilo je otvoreno i medijima i civilnom društvu o Ukrajini primjerice i onda smo otvorili BiH. I iako mi svi ovdje u ovoj dvorani pa i Vlada imamo dosta slične stavove oko pitanja BiH naprosto interes javnosti za dvosatnu sjednicu je bio nikakav. I tu se na kraju krajeva slažem i sa prijašnjim govornicima da treba nešto po pitanju javnosti raditi ali to ću završno. Hvala vam puno. Ja se nadam da će izvjestitelji iz Sabora nešto napisati o čemu se danas raspravlja ili obavijestiti javnost, a ne o temama koje nisu sadržaj. Boro Grubišić odgovor na repliku. **Grubišić, Boro (HDSSB)**

kako god vi intervenirali i mi intervenirali i preko Odbora za europske poslove ili Ministarstva poljoprivrede u Slavonskom Brodu smrdi, smrdi, užasno smrdi i tako je to i dalje i ništa mi postigli nismo. ja inzistiram da se i dalje, dakle radimo na tom da kažem kako bi se rekli po bosanski burgijamo da se to jedanput riješi. A što se tiče BiH i zna i zna i evo kolega ovdje maše da je DEitonski sporazum postao i neučinkovit pa čak i smetnja razvoju BiH jer se mora definirati novo stanje u BiH dogovor ili ne znam ni ja što, s tim da jasno postoji ustavna odredba u hrvatskom Ustavu da se Hrvatska brine za Hrvate izvan RH i da se mora zauzeti određeni stav. Nažalost čini mi se da Europi samoj nije Europi samoj nije jasno što učiniti sa BiH, a pomalo i Americi ali puno mi bolje poznajemo situaciju u BiH negoli oni jesmo i tisuću kilometara granice zajedničke, a mnogi potičemo otuda, a vrlo često i svakodnevno imamo i kontakte sa ljudima iz BiH. **Zgrebec, Dragica Prelazimo na pojedinačnu raspravu, kolega Ivan Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Ivan (Nezavisni)** Govorim kao pojedinačnu raspravu na ovu temu izvješća o Odboru za europske poslove. složio bih se da je izvještaj bio korektan ali bih se složio i sa gospodinom Jandrokovićem da može biti od boljega bolje i da je trebalo neke stvari naglasiti premda član odbora nisam. Naime, bojim se da naš raskorak sa EU je još uvijek značajno velik i da smo mi u zaostatku na mnogim poljima kada se radi o Hrvatskoj pa i o parlamentu i o Vladi sa onim što se događa u Europi. Eklatantan primjer imamo dva događaja koja su povijesna, to je agresija u Ukrajinu, odcjepljenje Krima s jedne strane, a s druge strane imamo jedan civilizacijski proces odvajanja Škotske od Engleske, UK gdje se sve događa na razini dijaloga, međusobnog uvažavanja bez ikakvih tenzija i strasti. Ja bih tako želio da i Hrvatska bude jedan balans između onoga što nam se događa pa i u ovom Domu i onoga što se događa u samoj Hrvatskoj s onim što se događa u Ujedinjenom Kraljevstvu, da budemo više raspoloženi za tolerantni dijalog a ne za svađe i okupacije tuđeg mišljenja. Nažalost nama se događa i prije ulaska u Europsku uniju da smo uvijek bili puni želja a da se malo ostvarilo tog što kaže ona pjesma, puno smo očekivali a sad kada se narod pita što smo dobili i jesmo li dio Europe šute i nismo dobili kažu ništa. Sada se još uvijek podgrijava tzv. doprinos Europe Hrvatskoj kroz nepovratna sredstva ali od tih sredstava još uvijek stoji samo jedno veliko obećanje bez nekih konkretnih učinaka. Sada se bojim da bi se trebala ostvariti ona narodna "uzdaj se u se i u svoje kljuse" kao što je pokazala i poplava jedna i druga da su najviše doprinijeli oni od kojih se najmanje očekivalo od kojih se najmanje očekivalo ali su branili svoj prag, svoju kuću da ne uđe voda. Najveći raskorak između našeg stanja kod nas i onoga što se događa u razvijenoj Europi jeste izgradnja osobnosti. Bez toga personalitija, prepoznatljivosti osobe kao osobe sa vrijednosnim stavovima mi nećemo daleko stići uza sav rad odbora ili određenih institucija. Taj rad na sebi znam reći ne traje dugo nego samo dok smo živi. I oni koji misle da su ostvarili svoju osobnost već sada za njih ovo ne važi ništa što ja govorim jer oni su uvjereni u svoju nepogrešivost i svoj stav kojega ne dovode u pitanje. Mislim da je to opasno i da nas to udaljuje od duha onoga što prožima suvremenu razvijenu Europu a to je duh tolerancije, istinskog dijaloga i poštivanja ljudskosti i ljudskih prava. Naime, naša civilizacija tako ja barem gledam boluje od dva nedostatka. Od nedostatka humanosti i nedostatka duhovnosti. Mi smo prereligiozni ali malo duhovni. Duhovnost nije obred, tradicija, nego je duhovnost način življenja, izvornih ljudskih i kršćanskih vrijednosti. Evo tu bih želio da porastemo i da odbor doprinese i ovom razvoju Hrvatske o etičkom, duhovnom i humanom smislu. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala i vama kolega. I kolega Frano Matušić, izvolite. Hvala Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa pridružujem se svim onim pozitivnim razmišljanjima oko rada samog odbora. Ali moram reći da smo mi u Hrvatskoj demokratskoj zajednici rad u ovom odboru shvatili kao nastavak rada kojeg smo imali u Nacionalnom odboru za praćenje i pregovore. Dakle na taj način smo ga shvatili i na taj način se i ponašamo u radu Odbor za europske poslove jer smatramo da je on izuzetno bitno radno tijelo Hrvatskog sabora Hvala i vama glede rada samog odbora iz tema koje dođu na odbor. Međutim, ja ću nastaviti tamo gdje sam stao kada sam replicirao kolegi Jandrokoviću i kada smo otvorili tu temu podređenosti Hrvatskog sabora u odnosu na izvršnu vlast, odnosno u odnosu na Vladu. Kolega Kolman je nešto o tome govorio, međutim neda se usporediti uloga koju ima Hrvatski sabor prema Vladi Republike Hrvatske u odnosu recimo na jedan Bundestag koji ima prema izvršnoj vlasti i prema kancelarki u Njemačkoj. Naime, ja ću vas samo podsjetiti na neke detalje koji su bili vezani uz naše pregovore. Konkretno vrlo često smo čekali što će se dogoditi na odborima ili za vanjsku politiku ili odborima za europske poslove u pojedinim parlamentima zemalja članicama jer je i to bilo presudno. Dakle to je bilo presudno što će donijeti odbor, kakvu odluku će donijeti Odbor za europske poslove ili Odbor za vanjske poslove po pitanju zatvaranja pojedinih poglavlja u pregovorima između Hrvatske i Europske unije. Dakle takvu ulogu mi danas nemamo u Hrvatskom saboru. Dati ću vam jedan primjer koji je nažalost promaknuo i našem odboru ali i u cijelosti Saboru. To je pitanje screeninga Srbije na koje su pojedine zemlje imale određenih primjedbi. Hrvatska je mogla u tom procesu screeninga jasno izraziti svoje negodovanje po pitanju zakona koji je Srbija, odnosno srpski parlament donio a tiče se jurisdikcije njihove nad zemljama bivše Jugoslavije, pravne jurisdikcije. Po toj osnovi kao što znate Veljko Marić je danas u srpskom zatvoru. Po tom zakonu i po toj osnovi za koje mi nismo imali primjedbi u tijeku screeninga se traže i recimo i Vladimir Šeks i još neke druge osobe iz hrvatskog javnog političkog života protiv kojih je još bivša tzv. jugoslavenska narodna armija '90.-ih godina podigla optužnice. da, otišao sam i do Jugoslavije jer mogu slobodno i reći možda malo i provokativno, danas mnogi govore javna percepcija je prilično negativna oko ulaska Hrvatske u Europsku uniju zbog problema s kojima se susrećemo jer nismo sposobni kao što je to rekao prije par dana Johanes Han, nismo sposobni povući sredstva iz fondova, pa se moramo vratiti i do Jugoslavije jer neki nisu ni svjesni, a nisu ni prihvatili da žive u Hrvatskoj, a još manje da žive u Europskoj Dakle sasvim sigurno da ovaj ulazak Hrvatske u Europsku uniju nije dovoljno kvalitetno iskorišten, a nije iskorišten iz razloga što aktualna vlast nije napravila one strateške dokumente koji bi bili podloga za povlačenje sredstava iz europskih fondova. Ne možete zatražit sredstva iz europskih fondova ako država nema strategiju koja je usklađena sa strategijom Europske unije, konkretno sad sa strategijom 2014.-2020. i tu je problem. I kad je ministar Grčić govorio da je problem sa softverom on je točno rekao problem je sa softverom, samo vjerojatno nije podrazumijevao da je taj softver i on sam i njegovi suradnici. To je problem. To je softver koji osigurava dakle da se dođe do mogućnosti da se aplicira i da se povuku sredstva. Zašto nismo povukli sredstva, mislim to hrvatska javnost mora znat. Nismo donijeli strategije, sad se mijenja Prometna strategija Hrvatske, sad je u izmjeni i naravno da ta izmjena ima veze i sa autocestom prema Dubrovniku zato što će se kroz tu sad izmjenu aktualne Prometne državne strategije pokušat izmjestiti trasa autoceste koja je sada i u Prometnoj strategiji Hrvatske i u prostornim planovima nižih redova, znači županije, općina i gradova. Dakle sad će se pokušat to promijenit, umjesto da se Vlada Republike Hrvatske zalagala pa samim time moglo se i raspravljat na našem odboru, da se jadransko-jonska cesta, upravo koridor jadransko-jonske ceste prihvati, ovaj dio autoceste koji ide do Dubrovnika…. Pa mi smo članica Pa mi smo članica Europske unije, često se čuje ne da nam netko iz Komisije ili ne da nam Europska unija, Europska unija neće to podržati. Pa mi smo Europska unija, nametnimo mi takva rješenja i to je odgovornost Vlade. Umjesto da mijenjamo naše strategije i zapravo odustajemo od nacionalnih interesa trebamo nametnut naše interese nacionalne i strateške Europskoj uniji, odnosno Europskoj komisiji i tu neće biti problema ako budem jedinstveni, ako budemo jasni prema Europskoj uniji. Nitko ne kaže da ne može bit nitko iz Europske komisije niti iz Europske unije ne kaže da autocesta od Ploča prema Dubrovniku ne može biti dio jadransko-jonske autoceste, to nitko od njih ne kaže niti je ikad rekao. To samo dolazi sada iz nekih čudnih institucija, nepoznatih institucija i iz nekih čudnih razgovora, dogovora između našeg premijera i nekih premijera iz država susjednih koje nisu članice Dakle istu stvar imali smo i sa mostom. Ja ću vas podsjetiti da ova Vlada je na početku rekla da neće graditi taj most, vrlo jasno rekla. Istu stvar smo identičnu imali i onda na kraju smo morali čekati mišljenje jedne savjetodavne tvrtke koja je rekla da je najbolje rješenje most. Ono što smo dole znali godinama i što smo ucrtali u naše planove i što smo tražili i što smo rekli da je objektivno i što traže građani hrvatskog juga. Prema tome, drago mi je da su se te pozicije izmijenile što se tiču mosta, međutim nije mi drago što se neke nove inicijative pojavljuju oko autoceste. I da bude hrvatskoj javnosti jasno, koja ne zna kuda ta trasa autoceste ide, ona ne ide uz obalu i ne ide u konobe, ne ide između kuća itd. Naprotiv, ona rješava taj problem jer sadašnji problem je magistrala prema Dubrovniku. Neka na jednom mjestu se dogodi sudar, konkretno u Zatonu malom ili velikom ili negdje oko Orašca, Dubrovnik je blokirani grad. Nemate više niti jedan prilaz niti prolaz prema Dubrovniku. Dakle rješavanjem tog krucijalnog problema uz pomoć Europske unije ja mislim da mi možemo biti u puno boljoj situaciji i zato iskoristimo to na taj način. Ja se nadam kolega Mondekar da možemo da možemo raspraviti o tome i oko Prometne strategije jer dok sam bio promatrač u Europskom parlamentu dobro znam da su u Odboru za promet, koji se ticao glavnih koridora, da su vrlo pozitivno govorili i stručnjaci iz Komisije i iz odbora o toj činjenici da se hrvatski jug može uklopiti itekako i da se uklapa u temeljnu mrežu autocesta i koridora. Zašto? Zato što obveza država članica prema susjednim državama koje nisu članice je da se jednim glavnim koridorom povežu sa tom državom. U našem slučaju je to Crna Gora, dakle ona će se povezat s Hrvatskom. Dakle temeljni koridor mora ići preko juga Hrvatske i tu je sasvim sigurno opravdano tražiti od Europske komisije podršku za taj projekt i da ide hrvatskim teritorijem, a ne da se rade ovakve gluposti kao što se radilo na ovim preliminarnim razgovorima između premijera. Evo, u tom smislu ja mislim da sam dovoljno bio jasan i da ćemo podržat naravno izvješće jer ga smatramo dobrim, kvalitetnim. O administrativnim kapacitetima već je bilo riječi, ne bih ponavljao kolege. Vaš rad kao predsjednika također pohvaljujemo i mislimo da možete, ali nastojte otvoriti ove teme koje su itekako bitne, dakle teme odnosa Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog sabora jer preko tog tijela kojeg zaista smatramo tijelom nastavkom Nacionalnog odbora za praćenje pregovora, dakle smatramo tijelom u kojem treba biti stalni konsenzus, nastojmo onda poboljšati te odnose. Zahvaljujem. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Završna riječ predsjednika Odbora za europske poslove poštovanog Daniela Mondekara. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Zahvaljujem svima vama na raspravi koju smo imali danas ujutro. Zahvaljujem svima što ste otvorili još neke teme. Dali ste zapravo poticaj šta u budućnosti da radimo. Zahvaljujem svim kolegama zastupnicima na savjetima. Zahvaljujem kolegi Jandrokoviću isto na pohvali, bit će sve u redu što ste vi pohvalili mene. Ja pohvaljujem i vas jer zaista je ugodno surađivati u odboru u kojem zaista postoji nacionalni konsenzus oko toga da su ovo bitne teme za Republiku Hrvatsku i za interese Republike Hrvatske, iako su to medijski često neinteresantne teme. I dalje kako se kaže da je vrag u detalju zaista i milioni eura i radna mjesta mogu biti u zarezu. I to je ono što mi u Odboru za europske poslove smo vidjeli u par primjera i uredbi i direktiva. Što se tiče rasprava za budućnost naravno da moramo otvarati sve više i više političkih rasprava. Ja ću vama reći s čim se ja apsolutno slažem i mislim da bi trebalo u narednih 6, 7 mjeseci napraviti. Zaista treba imati raspravu o nastavku trans atlantskih razgovora između SAD-a i EU, pogotovo zato da vidimo kako će se to ticati hrvatskih proizvođača i radnih mjesta u Hrvatskoj i potencijala za Hrvatsku. Ja još uvijek dugujem kolegama i sjednicu o lobiranju i neformalnim sustavima odlučivanja u EU. To je nešto s čime Hrvatska uz administrativne kapacitete EU koordinacije koji su jako dobro ovdje spomenuti tek mora se prilagoditi. A koliko god to bilo često i sklizak teren ja sam već 500 puta u ovom Saboru rekao, dobro manje od toga, ali i naveo da treba znati da stvari koje su u Hrvatskoj nama primjerice kao zastupnicima nemoralne ili zabranjene za raditi ne znači da je to tako kolegama iz Njemačke, Velike Britanije ili da takva pravila vrijede u Bruxellesu. Ali o tome ćemo raspraviti i na tematskoj sjednici. Naravno da što je kolegica Holy rekla kružna ekonomija kao novitet zelene ekonomije postaje Europskoj uniji. I o tome treba isto raspraviti zajednički na odboru. Budućnost EU pogotovo nakon Junckerovog programa, a vjerojatno ste pročitali Junckerov program i vidjeli da čovjek ima ideja koje nadilaze sve što je Barosso napravio u zadnje dvije Komisije, a njegov odabir Komisije, ova klasterizacija Komisije, uvođenje seniora, juniora, prava veta i regulatornih škara u Komisiju govori da će ovo biti apsolutno drugačija Komisija, da će Europska unija uzeti drugačiji smjer u narednih pet godina uključujući da budemo na čisto hoćemo li mi morati raspravljati o tome da se ovdje govori i o već prikrivenom federalizmu kroz energetsku uniju, kroz fiskalnu uniju. Ne kroz bankarsku, već kroz fiskalnu da već polagano imamo i put ka čvršćoj federalizaciji unutar EU. Naravno, sljedećih godina vam je Europa 2020 koju ste spomenuli na pola puta. I to Sabor mora raspraviti i predsjednik Sabora je sklon ideji da imamo konferenciju na tu temu, da Sabor ima konferenciju na Europa 2020 i strategiju, jer ona čim je donesena promijenjeni su čitav niz dokumenata uključujući cijeli pravni akt jedinstvenog tržišta u EU i proračuna EU je promijenjen. programiranje fondova hrvatskih koji još uvijek traje je prilagođeno Europa 2020 strategiji. Ali dobro, to ću se dotaknuti malo kasnije. Ali ovdje je još jedna stvar koju moramo dogovorit se među nama, a to je da dio tema dignemo na plenarnu sjednicu. Ja mislim da i članovi Odbora za europske poslove nemaju problema s time da se dio tema europskih stavi na plenarnu sjednicu od ideje da i kolega Mimica dođe na plenarnu sjednicu, od toga da Ured europskog javnog tužitelja, a tko prati zna kolika je to politička tema se donese na plenarnoj sjednici. nakon prve rasprave na Komisiji, nakon rasprave u Parlamentu, nakon novog teksta grčkog predsjedavanja, tj. predsjedništva kolega Juncker to želi sada vraćati u drugom pravcu. I o tom će se morati Sabor isto raspraviti jer zadire u pravni sustav Republike Hrvatske. Do na kraju europskog semestra i jadransko-jonske makro regije kao nove regije. Jer Hrvatska postaje članica dviju makro regija Dunavske i Jadransko-jonske i treba o tome raspraviti. O tome se toliko malo u hrvatskim medijima čita i naši poduzetnici toliko malo o tome znaju, da često se postavlja pitanje tko je ušao u EU. I tome bih posvetio možda jednu minutu. Kako će Republika Hrvatska funkcionirati u članstvu riječima kolege iz Njemačke, našeg kolege zastupnika predsjednika odbora i kolege iz Švedske kažu gledajte, nama je trebalo 3 do 5 godina. Vama će trebati isto. Šta je 3 do 5 godina? 3 do 5 godina da ojačate kapacitete a) EU koordinacije Vlade Republike Hrvatske. Gdje? Ovdje i u Bruxellesu.

I tu je kolega Jandroković u pravu. Kad bi tražili da druga osoba ode gore nastao bi problem. Njemački parlament ima 20 i nešto ljudi u Europskom parlamentu, da ne govorim sve ostale institucije koliko su kapacitirane. A i ta osoba svaki ponedjeljak nakon redovitih sastanaka nam šalje izvješća šta se u Europskom parlamentu događa. I mi konstantno imamo te informacije, ali naprosto nam fale i ti kapaciteti. Koja je budućnost i kako ja vidim budućnost ne mora bit, ali budućnost europskih poslova je u tome da Hrvatska dolazi do dokumenata EU u draft fazi. Nekad Europska komisija ih pusti u proceduru, pa traje prvo dani za prijevode, pa ide 8 tjedana za supsidijarnost, pa onda počnemo raditi stajališta. Ne u draft fazi dobiti ih u Komisiji i dok još ni Komisija ih nije pustila u javnost da već počnu poslovi što se tiče Vlade, ali i Sabora jer ja vidim jednako tako da u stajalištima Sabora treba uključiti više zastupnika, ali i sve druge aktere. Kad gledate kako radi recimo Njemačka, kada stajalište dođe u Vladu, tj. dokument, draft dokument komisije, uputi ga u akademsku zajednicu i uputi ga u biznis sektor. Uključi civilni sektor, akademski sektor i poslovnu zajednicu u proces donošenja zaključka na kraju, stajališta države i zaključka. A Parlament kao Parlament slažem se mora postat centar izvrsnosti koji će jednog dana ko-kreirati stajalište jer u ovom trenutku stajališta kreiraju se na razinama ministarstva. I ti ljudi su isto potkapacitirani, u smislu nema dovoljno ljudi, i potplaćeni su ti ljudi a rade ozbiljan posao, znaju jezike i imaju ozbiljne škole iza sebe. I mi ćemo morati se svi, sve političke stranke oko toga ujediniti da tu moramo stisnuti da naši ljudi koji rade eu poslove da ih ima više i da budu bolje plaćeni. To je ozbiljan posao. Jer na kraju krajeva kada jedanput dokument prođe radne skupine vijeća i ode u odbore i krene prema koreperu i počne taj famozni trijalog koji zapravo znači da vijeće, parlament i komisija počinju zajedno jako brzo raditi na dokumentu nacionalni parlamenti su gotovi. Mi više nemamo mogućnosti utjecati. Zato je bitno što ranije ući u posao sa što više ljudi. I tu naravno se slažem, kapacitete treba dizati na svim razinama. I u Zagrebu i u Bruxellesu, i formalno i neformalno. I tu na kraju dolazimo do onog što je kolega Jandroković, a dobro je rekao, tko je ušao u EU, bila je konferencija nedavno prije dana gdje se zapravo zaključilo da vi kad gledate i medije i opću sliku u EU su političari, u EU je nešto biznismena, nešto gradova, općina i nešto udruga građana. Ali onda kad shvatite da je konferencija na temu donošenje stajališta u EU utjecaj biznis sektora u EU otvorena za javnost i došla jedna tvrtka, jedna tvrtka, tri udruge i jedan medij onda se opet postavlja pitanje pa dobro ljudi za koga mi to radimo? Ali se upire prstom u nas, tko je kriv zašto je kako neki vole reći, EU bio elitistički politički projekt koga? Nas, kolegice Kosor, kolege Jandrokovića, mene, koga? I voli se uprijeti prstom i reći to je bio elitistički projekt političkih elita, eto mi smo u EU. Ali to nije istina. Edukacije su bile, konferencije, radionice otvorene svima da shvate što EU je. Evo ga, prije dva dana …/Govornik se ne razumije./… Litva je predstavila u Hrvatskoj kako Litva utječe na procese donošenja odluka u EU. Pa opet kažem, poluprazna dvorana. I na tome će trebati raditi dalje u popularizaciji što europski poslovi jesu. I na kraju krajeva ću vam biti iskren po pitanju fondova, iako ne pratim fondove već neko vrijeme, imamo saborski odbor koji zapravo je za regionalni razvoj i fondove EU za 2013. i kako se trošila alokacija iz 2013. mogu reći da sam zadovoljan iz razloga što smo probili ono uloženo-dobiveno iznos koliko smo platili i koliko smo dobili, pogotovo kad se uzme za ekologiju, zaštitu okoliša, podupiranje malog poduzetništva i obrazovanje, probili smo taj iznos. Za 2014-2020. tek ćemo vidjeti. Jer evo, ja sam prošli tjedan prateći i situaciju u Bruxellesu komunicirao sa kolegama direktno iz Europske komisije, od 200 i nešto operativnih programa koji su 28 članica EU poslali u Bruxelles 204 ili 205 je vraćeno na daljnju doradu. Jedan je prihvaćen. S time da i Europska komisija priznaje da će malo kasniti u cijelim procesima, ali ja se slažem da kad se operativni programi prihvate da se operativni programi predstave saborskim zastupnicima. Zajednička sjednica Odbora za europske poslove i Odbora za regionalan razvoj i fondove EU. Da vidimo što je u konačnici sada upravo, jer upravo traju ta druga runda pregovora, dogovoreno sa Europskom komisijom. A na kraju krajeva što se tiče Europske komisije samo vas upućujem pratite budućnost. Kolega Mimica na kraju krajeva za kojeg bih ja volio da dođe u Sabor još jedanput nakon što komisija prođe Europski parlament. Jer još ništa nije gotovo, za nekoliko kandidata postoje otvoreno protivljenje dijela Europskog parlamenta koje je kolega Juncker predložio za povjerenike. Ali ono što je bitno komisija se sastoji od 6 + 1 zapravo potpredsjednika, 7 timova u kojima ako ste primijetili malo svi voditelji timova osim visoke predstavnice za vanjsku politiku dolazi iz malih država, dakle svi potpredsjednici dolaze iz malih država i de facto imat će snagu filtracije pa čak možda i veta nad prijedlozima koje rade povjerenici koji su iz većih država. To je jedna vrlo zanimljiva promjena smjera koju je kolega Juncker u odnosu na kolegu Barrosu za komisiju napravio. Male države, da li će to proći u Europskom parlamentu i hoće li se vijeće s time složiti to ćemo vidjeti ali njegov sadašnji prijedlog je da male države na taj način kontroliraju veće. A kolega Mimica je u jednom vrlo zanimljivom resoru u kojem se nalazi vanjska pomoć, susjedstvo, dakle i regija, proširenje ali i trgovina. I taj tim ljudi će raditi zajednički. Ja sam uvjeren, jer nisam, budimo realni osobno u komunikaciji sa kolegama iz Bruxellesa nisam očekivao regionalni razvoj iz razloga što 28 država, zadnja ušla prije godinu dana i jedna od manjih, bilo je meni osobno ne baš pretjerano jasno kako bi mogli dobiti trećinu proračuna EU da kontroliramo. Ali, vidjet ćemo kako će izgledati ovaj novi sastav komisije i mislim da će Hrvatska od njega imati jako velike koristi. I za kraj, nešto s čim se polovično slažem, pitanje gdje je Hrvatska u Uniji i kako Unija nas vidi. Da istina je, Hrvatska dosta ulaže na regiju, Hrvatska ima veliku ulogu u regiji ali opet ću reći u direktnoj komunikaciji sa ljudima iz okruženja samog novog predsjednika komisije nas komisija i vidi kao glavni most prema regiji i vidi kao jedan od zadataka Hrvatske da nadzire, pomaže i bude faktor stabilizacije na putu ostatka regije u EU. Na kraju krajeva čak i kolege iz Europskog parlamenta su rekli kolega Barroso je predložio da zastupnici iz …, a to su u slučaju Hrvatske, kolega Plenković, potpredsjednik Odbora za vanjsku politiku, kolega Picula i kolega Jozo Radoš, svojim iskustvom koje Hrvatska ima se nekako uključuje u pitanja … pogotovo i kriza u Ukrajini. Ono što je ovdje pitanje da uz taj naš … navodno, pod navodnicima naše uloge u regiji dignemo i našu prisutnost u drugim područjima i politikama EU. Sa Jadransko Ionskom makroregijom Hrvatskoj se otvara energetika i transport i zato će to biti bitno da zaista Sabor raspravi. Mi svoje niše u sljedećih par godina u Bruxellesu moramo naći. Ja se svima vama zahvaljujem na raspravi, ja sam otvoren da odbor raspravlja i dalje ključne politike EU. Pozivam sve zastupnike, pogledajte direktno pristigle dokumente, zaista svakodnevno dolaze iz Bruxellesa, ima cijeli niz nezakonodavnih akata koji se mogu i tematski raspravljati na matičnim tijelima. Zahvaljujem svih članovima Odbora za europske poslove koji su dolazili na sjednice, odrađivali posao i znali smo imati i po par sjednica tjedno. Pozivam medije da prate otvorene sjednice našeg odbora, da malo i populariziramo europske poslove i na kraju zahvaljujem našim službenicama Odbora za europske poslove, zaista ih ima manje nego što jedan europarlamentarac ima svojih savjetnika. Primjerice u Francuskom senatu, Odbor za financije samo na europskim poslovima ima 18 ljudi. Dakle, Odbor za financije za europsku priču 18 ljudi. Tako da, lavovski dio posla odrađuju naše kolegice i njima u završnoj rečenici puno zahvaljujem na trudu i uloženom vremenu. I hvala još jednom svima vama. Zahvaljujem. Imamo dvije replike. Prvo poštovani Frano Matušić. Izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem. Kolega Mondekar, da vas se ne bi krivo shvatilo, kad ste rekli niste očekivali da Hrvatska dobije 40% europskog proračuna po pitanju povjerenika u Europskoj komisiji, ne bi Hrvatska dobila ništa što joj ne pripada kroz institucionalni okvir, dakle dobili bi samo utjecajnu osobu na jednom tako značajnom mjestu. Dakle, a ne bi Hrvatska dobila toliki kolač proračuna EU, to bi bilo sjajno, ali naravno da je to nemoguće i nije u duhu europskog članstva. Druga stvar, spomenuli ste ovaj primjer Litve, gdje je Litva obrazlagala na koji način ona utječe na politiku. Pa mi to moramo shvatiti, ja sam o tome govorio. Mi moramo shvatiti da smo mi sukreatori europskih politika i da smo mi ti koji trebamo nametati rješenja, a ne da ih nama nameće netko iz EU, to je jednostavno neprihvatljivo. Mi moramo shvatiti da smo mi sukreatori i da se naša rješenja očekuju, oni to očekuju. Pa tko će nama reći kuda će ići koridor Jadransko-ionske autoceste ako to mi sami ne nametnemo? A mi sami, odnosno hrvatski premijer bježi od toga, govori o nekim suludim idejama, suludim za Hrvatsku. Nametnimo to kao svoje rješenje i slažem se s vama, idemo raspraviti o tome na plenarnoj sjednici. Idemo teme koje su važne za hrvatsku javnost, koja treba znati što Hrvatska zagovara po pitanju određenih europskih rješenja, idemo raspraviti na plenarnoj sjednici, slažem se, idemo se dogovoriti koje su to teme. I dalje ćete imati naš konsenzus, ali ajmo se dogovoriti i idemo uprijeti svim snagama da dobijemo rješenja koja odgovaraju hrvatskim strateškim nacionalnim interesima, a ne da od njih odustajemo kao što je u pitanju Jadransko-ionska autocesta prema koja može samo unaprijediti i razviti taj kraj, a nikako drugačije, nikako ga neće uništiti, sasvim sigurno da neće uništiti. Gvozden Srećko (SDP)** Hvala lijepa predsjedniče. Inspirirali ste me jer ste u tri navrata spomenuli ono područje o kojem sam ja profesionalno deformiran pa sam smatrao potrebnim reći dvije riječi. Ja inače mislim da u ovoj tripartitnoj, ako mogu reći, podijeli ili povezanosti u zajedničkom poslu je akademska zajednica možda nedovoljno angažirana i vjerojatno bismo tu trebali malo više koristiti one kapacitete kojima akademska zajednica raspolaže. Ali s druge strane se meni čini da je i akademska zajednica potkapacitirana za one poslove koje su nam itekako potrebi i ja bih stoga predložio ili vas zamolio da se i sami založite da u akademskoj zajednici budu znatno prisutnije teme o kojima razgovaramo i za koje smo egzistencionalno vezani, ne samo kao saborski zastupnik nego i kao predsjednik odbora, da se stimuliraju diplomski ili postdiplomski studiji iz odgovarajućih područja, da se otvori mogućnost recimo formiranja postdiplomskih studija koji ne moraju biti … ili …, specijalistički postdiplomski studiji, neka tema bude recimo otvorena pa se onda radi na specijalističkom studiju 4 tjedna ili 2 mjeseca ili 6 mjeseci. Dakle, da se formiraju centri koji će servisirati, ne samo naše potrebe nego i koji će dolaziti sa odgovarajućim inicijativama ili akademska zajednica za to sasvim sposobna. I to centri koji bi bili jednako tako, kako se to danas veli realni, tj koji bi imali stalno zaposlene pa i sudjelovali u nastavi i u odgovarajućim analizama, još više centri koji bi bili virtualni, tj koji bi imali suradnike iz različitih područja i na taj način … mogli djelovati, a Još jedna rečenica predsjedavajući. A to mi pada na pamet pogotovo što ćemo uskoro raspravljati o strategiji razvoja obrazovanja i znanosti. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu po ovoj točki dnevnog reda.